Možete zauzeti vaše ovaj zajamčena mjesta, ali zajamčena u ovom mandatu ne. U ovom mandatu zajamčena. To je sigurno, a čuj ja ne znam ja se ne bi miješao sa vašim ovaj pretpostavljenima. Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda: - Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2022. godinu Podnositelj je isti Odbor za europske poslove na temelju Članka 65. našeg Poslovnika. Predsjednik Domagoj Hajduković koji je već ovdje dati će uvod u ovo izvješće. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, pred vama je sedmi po redu, sedmo po redu Izvješće o radu Odbora za europske poslove od osnivanja odbora već daleke 2013. godine. Posljednje izvješće koje je iznimno obuhvaćalo 1,5 godišnje razdoblje od srpnja 2020. do prosinca 2021. prihvaćeno je na sjednici sabora 8. travnja prošle godine. Ovo izvješće obuhvaća ponovo jednogodišnje razdoblje koje se poklapa sa prošlom kalendarskom godinom. Izvješće o radu za 2022. godinu slijedi format svih prethodnih izvješća te donosi pregled svih aktivnosti Odbora za europske poslove s naglaskom na našu, recimo to tako osnovnu djelatnost, sudjelovanje u obavljanju europskih poslova i na međunarodnu odnosno među parlamentarnu suradnju. U prethodnom izvješću o radu koje je obuhvaćalo i drugu polovinu 2020. godine i 2021. godinu smo s obzirom da je to bilo prvo takvo izvješće u ovom sazivu stavili veći naglasak na edukativnu komponentu te detaljnija pojašnjena pojedinih postupanja i nadležnosti odbora. U ovom izvješću smo se usredotočili na konkretne aktivnosti te je ono nešto kraće, ali i dalje nudi sveobuhvatan pregled rada Odbora za europske poslove tijekom protekle godine. Prošla godina započela je normalizacijom rada kako sabora, tako i Odbora za europske poslove, a nakon gotovo 2 godine izvanrednih epidemioloških okolnosti, a da bi ubrzo bila obilježena novom krizom ruskom agresijom na Ukrajinu. Ta kriza osim što nas je sve zgrozila sa ljudske strane, također je usmjerila EU u neplaniranom smjeru barem tada što se odrazilo na dinamiku zakonodavnog procesa na europskoj razini, a osobito na prioritete europskih politika. Na europskom se dnevnom redu tako u prvi plan prometnulo pitanje energetske neovisnosti i cijene energenta, ali i politika proširenja koja je u prethodnom razdoblju bila ja bih se usudio reći i zapostavljena. Odbor za europske poslove prilagodio se novonastalim okolnostima te je tijekom 2022. godine pažljivo pratio sve aktualnosti u europskom zakonodavnom i političkom procesu, a dopustite, da istaknem kako sam se i osobno angažirao na pitanjima pružanja političke podrške Ukrajini i dodjeljivanja statusa država kandidatkinja za članstvo u EU, Ukrajini, Moldovi, Gruziji i BiH. Odbor za europske poslove je tijekom prošle godine održao ukupno 26 sjednica od čega ih je 6 održano elektroničkim putem. Preostale sjednice odbora uglavnom su održane u hibridnom formatu odnosno bilo ih je, sudjelovati u videokonferencijskim putem za one koji nisu bili u mogućnosti doći na sjednicu kao i za članove Europskog parlamenta izabrane u RH koji se također pozivaju na sjednice. Govoreći o sadržaju većina sjednica za Odbora za europske poslove bila je posvećena aktivnostima kroz koje je odbor neposredno sudjelovao u postupku donošenja obvezujući akata EU odnosno donošenju radnog programa za 2022. godinu, razmatranje stajališta RH o prijedlozima zakonodavnih akata EU i donošenju zaključaka o stajalištima RH, razmatranju razmatranju izvješća o sastancima Europskog vijeća kao i izvješća o održanim sastancima Vijeća EU. Od niza ostalih tema o kojima se raspravljalo na sjednicama odbora ističem nastavak prakse predstavljanja prioriteta aktualnih predsjedatelja Tako je u siječnju veleposlanik Francuske Republike predstavio prioritete francuskog predsjedanja dok je prioritete predsjedanje Češke Republike predstavio veleposlanik Češke u srpnju 2022. Nadalje, na jednoj od sjednica održanih u veljači prošle godine održana je razmjena mišljenja s otpremnikom poslova Veleposlanstva Australije gospodinom Andreom Biggiem o pregovorima o sklapanju trgovinskog sporazuma između EU-a i Australije, a u svibnju s izraelskim veleposlanikom održana je rasprava o odnosima EU i države Izrael. Odbor je također u okviru svojih nadležnosti tijekom 2022. godine pratio pripreme za pristupanje Hrvatske europodručju i Schengenom prostoru. Ruska agresija na Ukrajinu bila je među temama brojnih rasprava u Odboru za europske poslove, a osobito na jednoj od sjednica održanih u travnju zajedno sa Odborom za vanjsku politiku i Odborom za gospodarstvo, a koja je bila posvećena procjeni učinaka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo RH. Na sjednici odbora održanoj 9. ožujka 2022. godine obilježena je 10 obljetnica jednoglasnog potvrđivanja Ugovora o pristupanju RH EU u Hrvatskom saboru. Tom su se prigodom članicama i članovima odbora obratili potpredsjednik Hrvatskog sabora Davorko Vidović, sudac Ustavnog suda RH Josip Leko, a tadašnji predsjednik sabora, a u vrijeme ratifikacije ugovora o pristupanju potpredsjednik, dakle potpredsjednik sabora, državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gospođa. Andreja Metelko Zgombić, voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Violeta Simenova Staničić i voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj gospodin Ognian Zlatev. Osnovna zadaća Odbora za europske poslove je kako i dalje često ističem, sudjelovanje u donošenju nove pravne stečevine EU. Riječ Riječ o procesu koji je u potpunosti odvojen od rada plenarne sjednice Hrvatskog sabora a koji se uobičajeno prepušta radnim tijelima. U slučaju Sabora Odboru za europske poslove koji koordinira europske poslove na političkoj razini. Uoči ulaska Hrvatske u članstvo u EU osmišljen je sustav obavljanja europskih poslova u Saboru koji se temelji na razmatranju stajališta Republike Hrvatske, a ne na razmatranju samih prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata EU. Dakle, s jedne strane imamo prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata EU koje možemo usporediti sa prijedlozima zakona na nacionalnoj razini a koje institucije EU izravno dostavljaju Saboru i koje objavljujemo na web stranici Sabora. A s druge strane imamo stajališta Republike Hrvatske o tim dokumentima kao i stajalište za sastanke Vijeća Europske unije koje Saboru dostavlja Vlada. Stajališta koja nam dostavlja Vlada predsjednik odbora prosljeđuje Odboru za europske, pardon predsjednik Sabora prosljeđuje Odboru za europske poslove, a mi ih prosljeđujemo matičnim radnim tijelima za informaciju ili na postupanje. Stajališta o prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata ako je riječ o dokumentima iz našeg radnog programa za razmatranje stajališta objedinjujemo zajedno sa tekstovima samih prijedloga u dokumente sa oznakom DEU te ih prosljeđujemo matičnim i zainteresiranim radnim tijelima kako bi nam radna tijela dostavila svoja mišljenja o stajalištu. Na osnovi mišljenja radnih tijela Odbor za europske poslove donosi zaključke o stajalištima na osnovi kojih Vlada djeluje u Vijeću EU. S druge strane stajališta za sastanke Vijeća EU u njegovih 10 formacija odbor prosljeđuje matičnim radnim tijelima za informaciju na osnovu koje radna tijela mogu predložiti održavanje zajedničke sjednice sa Odborom za europske poslove na kojoj nadležni ministar ili ministrica podnosi izvješće o održanom sastanku Vijeća Europske unije. O postupanju sa svim stajalištima Odbor za europske poslove nastupa u ime Sabora u cjelini, te kroz odbor prolaze dokumentacijski tokovi koji su u potpunosti odvojeni od plenarne sjednice Sabora i zato i podnosimo ovo izvješće. I ove godine ostajem pri tomu, prošle godine pardon sam rekao kako vjerujem da je sustav obavljanja europskih poslova u Saboru koji je uspostavljen i uhodan pragmatično rješenje koje na prikladan način koristi instrumente i kapacitete koje imamo na raspolaganju. Želio bih stoga ove godine ohrabriti i druga radna tijela da češće traže od Odbora za europske poslove održavanje zajedničkih sjednica na kojima bi nam nadležni ministri ili državni tajnici podnosili izvješća o sastancima radnih vijeća. Kao odbor uvijek ćemo se i rado odazvati tom prijedlogu. Vjerujem također da bi aktivnije uključivanje zastupnika i radnih tijela u sve faze europskog zakonodavnog procesa pridonijelo i da doprinos matičnih radnih tijela i Odbora za europske poslove ne bude samo puko potvrđivanje stajališta kao što je sada slučaj već da budemo i proaktivni. Drago mi je međutim što i dalje bilježimo povećani interes radnih tijela za dokumente sa oznakom DEU. Za kvalitetan rad Odbora za europske poslove posebno je važna suradnja sa ostalim radnim tijelima u Saboru osobito kad je riječ o radu na stajalištima Republike Hrvatske, a kao što sam već spomenuo. S obzirom da europski poslovi podrazumijevaju široki spektar tema i veliki broj raznovrsnih politika EU mišljenja radnih tijela koja su specijalizirana za pojedine teme ključna je za kvalitetan rad i našega odbora. Prošlu je godinu obilježio i povratak međunarodnih aktivnosti, multilateralnih sastanaka uživo i razmjene bilateralnih posjeta. U okviru bilateralna suradnja i dalje dajemo prednost državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU s obzirom da suradnju s državama članicama redovito održavamo kroz Konferenciju Odbora za poslove Unije, parlamenata EU odnosno tzv. KOZAK čiji je naš odbor član. Sastanci KOZAK-a su se nakon gotovo pune dvije godine počeli održavati uživo u državama predsjedateljicama. Također bili smo u mogućnosti realizirati čitav niz bilateralnih posjeta inozemstvu kao i posjeta stranih izaslanstava Zagrebu. Recimo zadnje posjet koji mogu povezati i sa točkom današnjeg dnevnog reda je posjet gospodina Omardžija, predsjednika Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta Hrvatskom saboru kojemu smo bili domaćini zajedno sa Odborom za regionalni razvoj, ali glavna tema razgovora bili su otoci, upravo naš Zakon o otocima budući da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja EU koji sličan zakon ima. Zaključno. Rad Odbora za europske poslove ovisi prvenstveno o događajima na europskoj razini kao i dinamici donošenja odluka u institucijama EU. U pravilu smo odvojeni od rada plenarne sjednice, pa stoga i podnosimo Saboru izvješće o radu kako bismo zastupnicama i zastupnicima maksimalno približili naš rad. Inače naš rad u prošloj godini obilježio je i rad po predmetima iz pretprošle i prošle godine, odnosno onih zaostataka od radnoga plana. Međutim, to je uzrok prije svega jedinstvene situacije na razini EU, odnosno nepredviđenih situacija u obliku rata, energetske krize i te u rješavanju tih predmeta naravno ovisimo o dinamici kojima će Europska komisija, Unija, Parlament i Vijeće donositi, odnosno ispunjavati svoj radni program. S druge strane kao predsjedniku odbora želja mi je ojačati ulogu Odbora za europske poslove kao zainteresiranog radnog tijela u pojedinim dokumentima o kojima se raspravlja na sjednici Hrvatskog sabora. Također primio sam sve veleposlanike država članica EU sa sjedištem u Zagrebu kao i veleposlanike mnogih partnerskih država. Posebni naglasak stavljam na suradnju sa državama koje smatramo partnerima EU osobito zemljama u našem neposrednom okruženju kojima i dalje nastojimo biti na raspolaganju za suradnju u eurointegracijskom procesu. Upravo smo danas tako u Saboru ugostili izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Republike Kosova, a veselim se ugostiti još nekoliko izaslanstava do kraja godine. Kroz nekoliko mjeseci napunit će se deset godina članstva EU, Hrvatske pardon u EU ali i 10 godina od osnivanja Odbora za europske poslove. Dopustite mi da iskoristim i ovu priliku da vas sve pozovem da kao zastupnici ali i kao Hrvatski sabor u cjelini damo svoj doprinos u obilježavanju ovih važnih obljetnica. Na kraju dozvolite mi još samo dvije zahvale. Prije svega zahvala bivšim predsjednicima odbora, a to su kolege Danijel Mondekar, Gordan Jandroković, Domagoj Ivan Milošević kao i zahvala stručnoj i pratećim službama gospođi Jeleni Špiljak, Gabrijeli Kuharić Kojić i Suzani Žeželj zbog kojih naš Odbor ovako dobro i bez ikakvih problema i funkcionira. Zahvala njima, zahvala, naravno i članicama i članovima Odbora, potpredsjednicima Odbora, kao i svima vama koji ćete sudjelovati u raspravi. Hvala lijepo.

ja bih vas pitala vezano za spominjanje jakog regionalnog energetskog čvorišta Hrvatske koje se spominje gotovo u svakom sastavku Europskog vijeća koje nam podnosi Vlada, da li vi mislite da ovom energetskom politikom u smislu naših resursa nafte, plina, električne energije, jučer je to premijer spomenuo i na sastanku sa slovenskim premijerom, da ćemo mi putem LNG-a pomagati drugim zemljama, da li vi mislite da vi možemo i u kojem periodu postati jako regionalno energetsko čvorište, kad nam primjerice, ni sam otok Krk, gdje se nalazi LNG nema plinsku infrastrukturu, a primjerice, niti cijela Dalmacija? Da li mislite da je to realno i u kojem nekakvom periodu po vama? Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolegice. Da, ovo je definitivno tema koja je dominirala prošlom godinom i mogu vam dati svoje osobno mišljenje, a to je da je Hrvatska velesila, što se tiče energetske, posebice plinske infrastrukture. Kako je mi koristimo, e to je već druga priča. Ono ako mene pitate za iskreno mišljenje, a što volim ponoviti i ne libim se ponoviti, naravno i u javnosti jest da bi trebali biti orijentirani dalje od možda jednu ili dvije ili pet godina, a to znači da zelenom tranzicijom, plin je nešto što će lagano postojati prošlost, upravo kao i nafta i trebamo, gradeći novu infrastrukturu, jačajući već postojeću, razmišljati o drugim energentima koji mogu postati budućnost. To je ono što je budućnost. kada bih odgovarao konkretno na vaše pitanje, rekao bih da postoji potencijal da zaista postanemo veliko i važno čvorište energetske, infrastrukturno u Europi, no nama je još uvijek koliko ćemo dobro to, tu priliku iskoristiti. Zahvaljujem. Poštovani kolega Hajduković, iako je Konferencija o budućnosti Europe koja je bila pokrenuta na Dan Europe 9. svibnja 2021. kao zajednički poduhvat EP-a, Vijeća i EK završila, ovih dana nam kao sudionicima na mail adrese dolaze različite inicijative, dolaze pozivi, evo, izdvojit ću poziv federalista koji su se zauzimali za izmjene treatyja, dakle temeljnih ugovora, međutim, evo stav RH vanjske politike je bio da se

Dakle imate 2 nivoa ovoga problema odnosno vašeg pitanja, jedno je koliko se realno može postići u datom trenutku, a drugo je koliko bi bilo oportuno postići. Realno, koliko se može postići? Vjerovatno malo. Dakle sve preporuke koje je Konferencija o budućnosti Europe, u kojoj ste vi bili sudionica dao, će se realizirati okviru već postojećih ugovora. Dakle, neke stvari će se mijenjati, ali fundamentalni ugovori ne. S druge strane, što bi trebalo mijenjati, ja mislim da bi se ugovori trebali mijenjati u nekoj doglednoj budućnosti, ali kako, to je možda tema za još jednu konferenciju, odnosno i sami čelnici EU, pogotovo većih država vam tu imaju podijeljeno Neki su za parcijalne promjene, neki su za duboke, no ono što su zadnje dvije krize pokazale je da Europa treba puno više zajedništva, solidarnosti i zajedničkih mehanizama na stupanje, što bi onda značilo i promjenu ugovora. Hvala potpredsjedniče HS-a, kolega Hajdukoviću, Odbor za poljoprivredu raspravio je 14 stajališta na svojim sjednicama i imali smo primjedbe na određena stajališta koja smo i dostavili vašem odboru i zahvaljujem na podršci koju smo dobili da se te primjedbe dalje, ako mogu reći tako, procesuiraju i uzmu u obzir i slažem se s vašim pozivom da ne treba samo sve usvajati nego treba s razumijevanjem čitati i davati prijedloge jer na kraju krajeva, ti prijedlozi stižu i sa terena? Odbor za poljoprivredu otvorio je i nekoliko političkih dijaloga, kad se izrađivala nova zajednička poljoprivredna politika, otvorili smo dijalog sa EK-om na tu temu, otvorili smo politički dijalog o Petrokemiji i proizvodnji mineralnih gnojiva u Europi oko kojeg smo polučili dobar uspjeh jer je EK ograničila cijenu plina i nije ukinula dampinške mjere na uvoz mineralnih gnojiva iz Rusije i SAD-a i otvorili smo politički dijalog oko utvrđivanja roka zamrznutog mesa te zahvaljujem što je Odbor za europske poslove zajedno sa Odborom za poljoprivredu potom i pozvao Ministarstvo poljoprivrede da te stavove zastupa na Vijeću. Ono što mene zanima

za poljoprivredu kao jedan od primjera kako se može zaista utjecati na neke stvari u EU. Najlakše je kriviti Uniju sa ove govornice, ali ono što mi moramo razumjeti, da kao i zastupnici nacionalnih parlamenata možemo imati utjecaj na ono što se u Bruxellesu događa. Ono što je nama bitno sa strane iz perspektive Odbora za europske poslove jest to što ste vi naš ekspert za poljoprivredu ili nam je odbor, ne znam, za zaštitu okoliša ekspert iz tog segmenta ili Odbor za gospodarstvo ili kako hoćete i Odbor za europske poslove tu ima ulogu plenuma odnosno mi ćemo u pravilu uvijek, mislim da se to nikad nije dogodilo, ne podržati stajalište ili mišljenje resornog odbora baš zbog toga što vi imate ekspertize u tome i dakle ja još jednom, kako možemo to napraviti, jedino pozivati kolegice i kolege koji predsjedaju radnim tijelima, uključite se u rad, možete mijenjati stvari u Bruxellesu i podršku Odbora za europske poslove ćete sigurno u tome imati. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani kolega Hajduković. Dakle Zakonom o suradnji HS-a i Vlade RH navedene su konkretne ovlasti i Sabora u europskim poslovima i kako se i to kaže, da Sabor nadzire rad Vlade u EU institucijama. Ono što između ostalog tim zakonom je propisano, i da predsjednik Vlade u roku od 15 dana od dana održavanja svakog sastanka EV-a podnosi Saboru pisano izvješće o održanim sastancima. sad imamo tu problemčić, mali, veliki ili kako god hoćete. Dakle predsjednik Vlade uobičajeno ne dostavlja ta izvješća, pretpostavljam da, budući da niste vi dobili, nismo dobili ni mi, dakle onda imamo problem ili imamo tu odredbu u zakonu, pa tu odredbu zakona ajdemo složiti na nekakve realne okvire, pa da poštujemo zakon svi ili svaki put kad predsjednik dođe sa izvješćem tu u parlament i govori mi mu to spočitnemo,

ono što bih rekao je da pisano izvješće u pravilu dobivamo, možda ne u tome roku, ali ga dobivamo mi kao odbor. Ono što bi možda trebali proširiti je da ga dobivaju svi zastupnici, to bi sigurno bilo interesantno i korisno, a je li taj rok realan o tome bi se dalo raspravljati, to je recimo neka proceduralna začkoljica kojom bi se relativno lako dalo doskočiti i možda bi nekih 30-tak dana bilo puno realniji rok nego dva tjedna od samoga sastanka, posebno u izvanrednim okolnostima kakve smo imali zbog rata u Ukrajini i slično. No ono što je dobro je da se ovdje puno češće govori o europskim poslovima, predsjednik Vlade je dužan samo jednom godišnje podnijeti izvješće, on to radi i češće i to je prilika zapravo da i sabor i šira javnost, dakle i politička i šira čuju nešto o aktualnim temama u Europi, ali onda da i sami svojim raspravama i prijedlozima možemo…/Upadica Radin: Hvala/…utjecati na ono što se tamo događa. Hvala Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. i to od poštovane kolegice Mrak-Taritaš. Iznijela je činjenicu, tako smo uspjeli shvatiti, da premijer ne daje izvješća o europskim poslovima, upravo je premijer Andrej Plenković uveo praksu na koju nije bio dužan davati nekoliko puta godišnje izvješće o njegovome radu u europskome vijeću.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Mislim da se trebamo malo slušati i čitati i referiramo se na čl., referiram se na čl. 238. poslovnika. U zakonu da premijer nakon što se vrati u roku od 15 dana mora pismeno obavijestiti HS, to je odredba zakona, dakle ili poštivat odredbu zakona ili mijenjat zakon. Rekla sam jednako tako da premijer dolazi u parlament i da podnosi izvješće…/Upadica Radin: Hvala, hvala, hvala, hvala,

Dobro, držimo to, držimo kako da kažem takva iskustva kao, kao putokaz za budućnost. Idemo dalje, g. Glavašević replika izvolite. Hvala g. potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Hajduković, kada transponiramo europsko zakonodavstvo u naše povremeno se dogodi da se susretnemo s nečim što se u, u principu nalazi izvan ekspertize velike većine zastupnica i zastupnika, zadnji takav primjer je stav Vlade odnosno pozicija Vlade o Direktivi o umjetnoj inteligenciji. Dakle Odbor za europske poslove je to poslao svim odborima u HS da se očituju, međutim jedini koji je to raspravio dosada je Odbor za medije iako je ono o čemu se tamo zapravo govori u domeni Odbora za pravosuđe koji će to raspraviti čini mi se kasnije nakon što smo razgovarali sa njima, ali kako možemo u takvim situacijama potaknuti naše kolegice i kolege da se nose sa izazovima koji, o kojima možda i nismo…/Upadica Radin: Hvala/…s obzirom na naš sastav najstručniji? **Radin, kolega to je dobro pitanje, ne samo mi kao zastupnici nego i naše stručne službe koje se, pa ovo je svojevrsna terra incognita zapravo za sve, ne samo za nas i nismo mi jedini zakonodavac koji kuburi sa ovime. Ima nekih svijetlih primjera koji o tome razmišljaju unaprijed i to 10-ljećima unaprijed, mi smo tu više reaktivni usudio bih se reći, ali ono što je dobro jest da je barem jedan odbor raspravio ovo, ova Ja se nadam da će i Odbor za pravosuđe, ali i neki drugi odbori se uključiti, pa to je možda i tema za Odbor za ljudska prava i kako će zapravo umjetna inteligencija utjecati i na ljudska prava, a onda postavlja se i etička pitanja oko same umjetne inteligencije itd. i ovo je sigurno tema koja će nas zaokupljati i HS i EU, možda i širu javnost u nekoj doglednoj budućnosti, ali zasada trenutno nismo kapacitirani kadrovski, to ste dobro rekli, a ne znam ni hoćemo li biti budući da je barem zasada ovo još uvijek …/Govornik **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Uvaženi g. predsjedniče odbora Hajdukoviću, izražavam svoje zadovoljstvo i čestitam vam na načinu kojim vodite odbor i suradnji koju ostvarujete sa predsjednikom Odbora za vanjsku politiku g. Garijem Cappellijem, posebice u danima kada smo donosili Deklaraciju o Ukrajini, 11. i 12., 15. i 16. veljače sve do 22. veljače su dva odbora zajednički radila, zajedno sa Odborom za obranu '16.-te kada smo donijeli dokument i kojega nikako nismo mogli donijeti u konsenzusu jer je jedan veliki dio naših kolega iz sabornice bio protivan tome. erupcije, napada i agresije Putina na Ukrajinu Sabor je donio ovu deklaraciju. Kako gledate na te dane? I koristim prigodu izraziti svoje čestitke vama na priznanju koji ste dobili od ukrajinskog ukrajinskog predsjednika. Želim čuti vaše mišljenje o tim trenucima kada nismo bili u stanju donijeti …/Upadica Radin: Hvala./… jednoglasnu kvalitetnu, pravodobnu odluku o deklaraciji nego nakon napada. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolega prvo na laskavim epitetima i riječima. Ono što bih ja rekao jest, ja sam bio žrtva pa reći ću hibridnog rata, ja sam jedno vrijeme zagovarao ja bih rekao jednu blažu liniju prema Ruskoj Federaciji i ja sam mislio da s druge strane imamo ljude koji su voljni razgovarati i možda sam i ja pripadao u jednom trenutku onima koji su bili možda koji nisu htjeli zauzeti tako odlučan stav, bio sam u krivu i to je ovo pokazalo. I nažalost trebalo se desiti nešto ovako strašno da nas trgne iz toga jednog sna u kojem smo bili usuđujem se reći odnosno da smo mislili da s druge strane zaista imamo dobronamjerne sugovornike, to je s jedne strane. S druge strane još nam neke odluke predstoje drage kolege, možda odluka o Holodomoru kao genocidu, ja se nadam da ćemo ga imati snage, volje i

proteklu godinu nakon onog dijela kada smo imali covid dvije godine je bilo stalno videokonferencije isključivo pismeno konačno se krenulo u obavljanje poslova onako kako treba bilateralno, multilateralno ali direktno sa odnosima. Pa evo pošto je predsjedavanje EU početkom početkom prošle godine odnosno komisijom bilo na Francuskoj pa putovanja u Pariz, nakon toga Republika Češka evo gdje ste i vi i kolega Stier bili isto na sastancima u Pragu, svemu što je odrađenom jer i sam osobno surađujem sa predsjednikom Odbora za europske poslove g. Benešikom koji je pohvalio ne samo rad nego i upravo suradnju, a i na svu sreću uspjeli smo i čestitke i Vladi RH, prije svega RH je ušla i u Schengenski uveli smo eurozonu mislim da na tome možemo čestitati i vama direktno na tom dijelu što je odbor odradio. I prije svega mislim da može biti primjer suradnje mogu reći …/Upadica Radin: Hvala g. Bilek./… Hvala kolega isto na pohvalama. Ja se isto s vama apsolutno slažem, volio bih da se i više odbora odazove toj suradnji, ali napredujemo. Ja pratim europske poslove evo od kad sam u Saboru u zadnjih deset godina napravili smo strašne pomake. Što se tiče predsjedanja Češke Republike Vijećem EU ja ga ocjenjujem kao vrlo uspješno, jako su bitne teme otvorene. Češko je predsjedništvo bilo jako osjetljivo posebice na pitanja proširenja, posebice na ovu regiju, BiH, Kosovo, ali i Moldovu i Ukrajinu i Gruziju. I ja bi koristio ovu priliku da se zahvalim i češkom predsjedanju koje je imalo snage i volje otvoriti tako bitne teme, ali isto tako i češkom veleposlaniku u RH koji nam je zaista bio na dispoziciji i

ujedinjavale oporbu i poziciju u smislu uvijek smo imali koncensus za ulazak u EU, sada smo među 15 država koje su članice i EU i NATO i Schengena i eurozone i pokazujemo da znamo igrati ravnopravnu utakmicu u Bruxellesu, vidimo to i sa izvješćima predsjednika Vlade koji su puno češći u ovom domu nego što je zakonska obveza. Pohvalio bi našu suradnju mog Odbora za regionalni razvoj, imali smo mnoge zajedničke sjednice, istaknuli ste i posjet g. Omarjeea koji čak ne dolazi iz moje grupacije, al dovoljno govori koliko je različita utakmica u Bruxellesu i koliko je to suradnja bitna. Kako vi vidite posebice evo vidimo relativnu praznu sabornicu, da ojačamo važnost ovih tema kolegama jel su europske teme postale domaće teme kao što je kolegica Petir rekla i mislim da moramo bit tu …/Upadica Radin: (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolega, istina je da nas malo tema razjedinjava kad su u pitanju europski poslovi, dakle interes RH je uvijek ili bi barem trebao biti uvijek isti, ali vrlo je malo tema koje su u pravilu bile više svjetonazorski obojene, a koje su relativno rijetke u ovom dijelu posla, barem ono što Vijeće EU radi koje su nas podijelile. Kako učiniti ove teme dostupnije, vidljivije i više rekao bih u fokusu, pa mislim da to već dijelom i radi predsjednik Vlade koji je češće ovdje, koji češće u plenumu raspravlja o europskim poslovima, ali možda bi tome pomoglo i kada bi ovo izvješće imali u nekom boljem terminu ne ovako kasno popodnevnom tada vjerujem da bi bilo i više kolegica i kolega i da bi pažnja javnosti bila puno izraženija nego što je sada. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sada kad smo ustanovili da smo jedna velika obitelj i da se svi slažemo otvaram raspravu i dajem riječ g. Zvonimiru Troskotu u ime Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Izvolite g. Troskot. gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Toliko vas kad smo već izrazili da smo jedna obitelj, mi smatramo u klubu Mosta da je važno razgovarat otvoreno o svim pitanjima, slobodan otvoren stav, a onda ćemo kroz dijalektične razine Sokrata koji je također iz Europe doć do viših razina spoznaja. Prije svega bih se htio zahvaliti Odboru za europske poslove, g. Hajdukoviću, mislim da je, da čini stvarno plemenit i dobar posao i nema razloga da ga se ne pohvali i da ovako nastavi. To vidi, to se vidi iz ovog Izvještaja koji je pun sastanaka, pun ideja, pun jednog hodograma koji, mislim da je stvarno na čast HS-u i evo, tako nastavite dalje. Ovu raspravu bih htio malo proširiti, tema je europska, ali bih htio proširiti neke točke pa evo, s obzirom da se Europa nalazi na jednoj prekretnici što je rekao i Morawiecki, na sveučilištu u Heidelbergu ne tako davno, htio bih dotaknuti neke stvari vezano na dvije vizije Europe kako to vidimo da se sada odvijaju, ali prije toga, htio bih se dotaknuti nekih strateških alijanci koje je premijer Plenković otvorio. Citiram premijera Plenkovića, 24.11.2021. u kontekstu novog suverenizma, on za Francusku kaže, to je strateško partnerstvo koje znači čvrstu potporu jedne od najutjecajnijih zemalja svijeta i prilike za razvoj gospodarske, kulturne suradnje i političkog dijaloga. Ono što u Klubu Mosta postavljamo pitanje, kako onda da premijer Plenković nije naučio od francuskog EDF-a, ako govorimo u kontekstu nekakve gospodarske suradnje, 2019. g. je francuski EDF poslao ponudu Vladi RH i upravi

gdje bi se u roku od 2 godine napravila TE u, otprilike snage 450 MW, gdje bi zapravo ta potrošnja odnosno proizvodnja električne energije bila na nekih 10-ak posto od ukupne potrošnje RH i tu bi bila zapravo brownfield investicija za koju sam imao prilike razgovarati sa financijskim i energetskim stručnjacima koja se ne odbija. Dakle na uloženo, na to da bi francuski EDF stajao iza toga sa svojim imenom, na to da bi se koristili određeni europski grantovi da se to isfinancira, na to da bi bila to prava tranzicija s obzirom da bi ona još uvijek mogla bit napravljena do recimo, 2025. g. pa da se izamortizira do 2050. kada bi zapravo se očekuje ta jedna tranzicija, kada bi se to moglo povezati, primjerice, sa LNG-om na Krku, gdje bi taj plin koji bi se koristio, a priznaje ga se sad unutar EU kao tranzitni, tranzitno ovaj energetika, odnosno energija, mogao koristiti za proizvodnju električne struje i ne samo to, nego s obzirom da bi bili prisutni fotonapon i baterije u toj investiciji francuskog EDF-a, višak električne energije bi se mogao prodavati, primjerice, na mađarskoj burzi odnosno stranim burzama pa onda sa viškom sredstava koji bi se zaradili, bi se onda investiralo u dalekovode, u Istarski ipsilon, recimo, pa da ti dalekovodi prate Istarski ili recimo cijelu onu mrežu i infrastrukturu oko Rijeke i dolje u Dalmaciji i općenito Hrvatskoj, s obzirom da je infrastruktura u poprilično lošem stanju. Ja to sve govorim zato što je neshvatljiva činjenica da je Uprava HEP-a, na čelu sa Franom Barbarićem odbila francuski EDF. Ja imam pismo i od francuskog EDF-a, imam pismo od, i u Klubu Mosta imamo pismo od župana PGŽ-a, oni su odbili francuski EDF i sad zamislite da smo imali takvu jednu brownfield investiciju napravljenu, osim što je sada HEP u bankrotu i nije to samo da je Vlada prebacila novce i da se financirala kriza, HEP kao takav je, pa žarište klijentelizma, korupcije i afera u Hrvatskoj i uopće ne čudi da se mi sada nalazimo ovdje jer se, financirale su se svakojake stvari, od gradskih četvrti gdje su bili prisutni određeni članovi uprave, od toga da se jako puno novaca koristi za marketinške aktivnosti i to državne kompanije koja ima monopol u Hrvatskoj. Da ne govorim o brojilima. Netko će misliti, pa kako su ti brojila sada eko, ova, europska ekonomska tema, protuodgovor je kako nije. Zašto su stalno na natječajima se odabiru Iskraemeco i Landis+Gyr? Zašto ne bi ju recimo koristili francuski Sagemcom koji je zamijenio milijune brojila onih u našim kućanstvima kojima se mjeri električna energija i točna je potrošnja zato što se radi o digitaliziranoj verziji? Pa ako to Francuzi rade na 98, pa čak i 99% učinkovitosti, ja ne znam zašto mi koristimo brojila, naveo sam od kojih proizvođača, koji su na nekih 60 do 70% učinkovitosti i onda se ta učinkovitost, dakle šalju se studenti na teren i naši stariji ljudi koji onda popisuju koliko smo potrošili. Dakle da ne govorim o francuskim avionima, dakle mi možemo govoriti o ekonomskoj suradnji i tu smo mogli energetsku politiku nuklearne velesile itekako koristiti u Hrvatskoj, ali francuski avioni, pitanje je samo, to je sad pitanje samo benevolentnosti recimo, zemalja kao što su SAD, Švedske i Izrael koje bi itekako taj case mogle staviti na arbitražu jer u odboru za donošenje odluke za kupovinu francuskih aviona su sjedila dva francuska državljanina, Markić i Frka Petešić, nisu sjedili tamo državljani SAD-a, Švedske i Izraela. Po pitanju compliancea, da jedno od tih zemalja potegne to pitanje arbitražnom sudu, Hrvatska gubi. To vam govorim zato što danas je možda prijelomna točka u aferi Agrokor gdje Vlada RH već sad može rezervirati 3-4 milijarde dolara s obzirom da je ovaj, ispostavilo se da je lagao u cijeloj toj proceduri. Što se tiče nekakvih dviju vizija Europa, a povezano je sada sa Francuskom i povezat ću zapravo o novim suvremenim trendovima, jer to se iščitava iz poteza SAD-a, da da je Poljska ta koja postaje geostrateško mjesto br. 1 za Europu. Francusku su izbacili iz cijelog onog prstena s kojim su zatvorili Kinu unatoč njihovim geografskim potraživanjima u smislu Polinezija. Vidim da Francuska još uvijek ima velikih problema sa Canberrom i sa Londonom, sa Washingtonom su uspjeli popeglati nešto odnose. Njemačka je u zadnjoj krizi dakle vrlo jasno je dano do znanja da više nije takav strateški partner i u tom smislu posjeta Joea Bidena Morawieckom i Poljskoj znači da su novi suvremeni trendovi u Europi odnosno da je to Poljska. Ono što geostratezi vojni analitičari itd. šta se zapravo boje jest da ne postoje europski lideri kao što je recimo, a dosta to asocira na 1815.g. sa Bečkim sporazumom kada su poznati europski pregovarači kao što su bili Castlereagh, kao što je bio Metternich i kao što je bio onaj Francuz, ministar vanjskih poslova kada su uspjeli odigrat fintu Rusima i Rusija tad u tom trenutku nije uspjela preuzet Poljsku. Takvi pregovarači i takvi političari takvog formata nema ih u Europi u ovom trenutku. Mi se danas u Europi bavimo sa činjenicom da bi Ursula von der Leyen da bi ukidala Božić. Zašto? Može se neko slagat ili ne slagat s time, ali zašto bi ukidala Božić. Zašto je glavna vijest u EU danas da je vuk pojeo ponija od Ursule von der Leyen i da svi portali pršte kako je vuk pojeo ponija. Sad kad to stavite u kontekst jedne Kine koja prodire sa svih mogućih strana ili recimo carističke Rusije koja prodire sa istoka kontinenta, zamislite s kakvim se mi glupostima bavimo. Da je vuk pojeo ponija to je glavna vijest bila, da ne govorim da su suvremeni neki trendovi sada, to nikad se nije događalo da se recimo životinjama odnosno domaćim ljubimcima da se ostavljaju velika bogatstva. Mislim mi se vraćamo u, ja ne znam jel živimo u realnosti ili Ezopove basne gdje se životinjama koje ja osobno jako volim, osobito pse i konje, daju ljudske karakteristike? Pa to na cijelu geopolitičku situaciju u Europi, dakle to nije to se nikad nije događalo. Jedna vrsta, jedna vizija Europe je Morawieckom i njegov govor u Heidelbergu druga vizija Europe jest Macron i njegov govor u Sorboni.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. ono što treba pohvaliti jest format ovog izvješća u obliku kakvo nam je dostavljeno, vidi se održan je i velik broj i sastanaka, a isto tako kontakata s veleposlanicima država članica EU-a sa sjedištem u Zagrebu kao i veleposlanicima mnogih partnerskih država i zapravo možemo reć da je evidentno kako je naglasak stavljen na suradnju sa državama koje smatramo partnerima u EU, osobito zemljama u našem neposrednom okruženju i naravno zemljama kojima i dalje moramo stajati na raspolaganju za suradnju u euro integracijskom procesu. Mislim da nam je svima cilj da imamo jaku regiju, jaku regiju Jugoistočne Europe. Međutim, ono što bi se htjela osvrnut prije nego prijeđem na održane sastanke Europskog vijeća u 2022.g. to je nastavno na ono što smo imali nedavno na plenarnoj sjednici politika prema BiH, vezano je za službenu razvojnu pomoć koju dajemo iz koje je jasno vidljivo da je naravno nama u cilju imati jaku regiju susjedne zemlje, međutim to se trenutačno u BiH ne događa s obzirom na političko okruženje koje tamo prevladava. A isto tako ono što nas zapravo zabrinjava je da mi danas ne znamo koliki broj Hrvata živi u BiH, rađena su dva službena popisa, jedan '90.-te 2013.g. gdje je bio pokazatelj od 435.000 Hrvata, neslužbene brojke danas čak govore o svega 370.000 Hrvata u BiH dakle nemamo niti možemo reć polaznu brojku koji broj Hrvata dolje živi. Iz te razvojne pomoći vidljivo je da najveći dio naše službene razvojne pomoći odlazi u BiH kao najvećem pojedinačnom primatelju, a da je najviše bilateralnih projekata provedeno u državama Jugoistočne Europe što naravno i pohvaljujemo. Međutim, da se vratim na sastanke Europskog vijeća održane u 2022.g. u kojima se naglašava kako premijer želi Hrvatsku kao jako regionalno energetsko čvorište, navodi kako smo mi zemlja koja mora biti jaka u poljoprivrednoj proizvodnji, u opskrbi hranom i naravno zemlja koja mora jačati svoj sigurnosni sustav i sigurnosne aspekte. Ono što nas naravno tu brine, posebice po pitanju energetike koja je bila u fokusu s obzirom na možemo reć na nadolazeću energetsku krizu koja nam se sprema i koja je već stupila, to su naši resursi nafta, plin, električna energija. Ajmo bit otvoreni i po pitanju nafte, Rafineriju u Sisku smo zatvorili, Rafinerija u Rijeci na remontu i ako Mađari sami kažu i bit će sigurno šest mjeseci ako ne i više Mađari kažu da kod njih u njihovoj državi niti jedna rafinerija ne smije bit zatvorena duže od 45 dana. Hoćemo li pričati o plinu, već sam nešto rekla u replici, cijela Dalmacija nam nije pod plinom, otok Krk gdje je LNG terminal nema plinsku infrastrukturu, da niti ne spominjem što je bilo sa plinom i milijardu kuna izvučenih iz INA-e, da ne bi se ovo pretvorilo u jednu populističku raspravu. Hoćemo li pričat o električnoj energiji, kolega Troskot je maloprije načeo temu HEP-a, a premijer je upravo najavio da će dokapitalizirati HEP. Što se tiče HEP-a mislim da imamo svi skupa jedan ogroman problem i naravno da se opravdano bojimo da se ne pojavi kreditor spasitelj, strani kreditor spasitelj kao u vidu Fortenove i da to isto ne rasprodamo kao što smo rasprodali naftu, kao što smo rasprodali plin. Po pitanju HEP-a također moram reći koliko ozbiljno se posluje vidi se iz pokušaja stavljanja TE u Rijeci u funkciju gdje pazite čekamo već dakle 12., 1., 2., 3. gotovo 4 mjeseca uzurkovanje, rezultate uzurkovanja obale kod Kostrene i rezultate uzurkovanja obala kod Ližnjana gdje je zagađeno nekoliko stotina kilometara obale, gdje je vrlo jasno i laicima da se rezultati uzurkovanja podudaraju, al ne smije krivac ispast HEP naravno, kako bi i mogao ispast krivac HEP kad je njegov predsjednik uprave obrazlagao da HEP radi na zelenoj tranziciji, na obnovljivim izvorima energije i da se u termoelektrani u Rijeci neće koristiti teško lož ulje, međutim sad vidimo da niti to naprosto nije istina kao takva, a s druge strane po pitanju HEP-a kao naše strateške energetske kompanije i kao možemo reć jednog od oslonaca onoga šta premijer priča upravo na tim sastancima Europskog vijeća i nema sastanka gdje premijer nije naveo da će Hrvatska biti, a to je rekao i jučer, da ćemo, ne samo da ćemo biti jako regionalno energetsko čvorište nego da ćemo pomagati i davati energetske resurse drugim državama, nama članicama susjednim državama, samo ja ne znam s kojim resursima. ja se zaista pitam kako će HEP koji je snosio i ove možemo reć protuinflacijske mjere 6 milijardi kuna, a ima 8 milijardi kuna kratkoročnih obaveza, zadužuje se na tržištu HEP od nedavno po tržišnim uvjetima, dakle to vam u prenesenom smislu znači da mora tražiti kredite kod komercijalnih banaka, po tržišnim komercijalnim kamatnim stopama i naravno da se sad sprema dokapitalizacija, pitate se zašto? Zato što su kreditne agencije bile spremne ocijeniti kreditnom rejtingom smeća HEP i sad je, sad se to mora napraviti da HEP bi mogao imati možemo reć nekakav bolji investicijski rejting kao takav i da ne bi došlo do potpunog kolapsa. Međutim ono što treba reći naravno da je to jedan od prioriteta energetska politika EU i same Europe, ali i Hrvatska iako se premijer time hvali zapravo je danas nigdje po tom pitanju. Da imamo LNG čiji kapaciteti su dosta limitirani i ne, nismo mi u SDP-u bili protiv LNG-a, mi smo bili samo protiv plutajućeg LNG-a za kojeg se pokazalo da naprosto nema dostatne kapacitete, cijeli HDZ Primorsko-goranske županije je glasao jednoglasno na županijskoj skupštini za strateški projekt kopnenog LNG terminala. Nismo bez veze glasali za to, dakle mi nismo protiv LNG-a, ali jesmo protiv ovakvog modela koji se danas provodi. Ono što također moram spomenuti tj. politika brodogradnje, ne bi možda spomenula da danas opet u medijima nije bila vijest o, o, ako se ne varam, 4. roku za produljenje ponude za kupnju Uljanika tj. odnos i europska politika prema brodograđevnoj industriji, a mislim da se svakako naša Vlada i resorna tijela po tom pitanju moraju založiti na razini cijele EU, na na razini Europske komisije za zaštitu naših brodogradilišta. Naime, trenutačna EU pravila o dodjeli potpora u toj industriji predviđaju isključivo potpore za inovativne projekte koji unaprjeđuju ekološku zaštitu, što može biti do 30%, također potpore za ulaganja u nadogradnju ili modernizaciju brodogradilišta do 22,5%, a ostalu pomoć sukladno pravnoj stečevini EU naša brodogradilišta ne mogu primati, niti naša cijela brodograđevna industrija i potpuno je jasno da se Europa trenutačno suočava s time, da su intelektualno vlasništvo, patenti nastali u europskim brodogradilištima se realizirali kod konkurencije s Dalekog Istoka korejskim i kineskim brodogradilištima čije su pak nacionalne politike zauzele potpuno drugačiji stav od EU i smatraju da je brodogradnja strateška grana, dobivaju izdašne državne potpore i dobit im se broj u milijardama. Ja ne kažem da trebamo kao pijani milijarderi financirati naša brodogradilišta, ali da im se treba pomoći kao što je to slučaj pulskog Uljanika i riječkog 3. Maja i ostalih naših brodogradilišta, apsolutno da i svakako i upravo smo jučer na zajedničkoj sjednici raspravljali o tome kada je tema bila mehanizama Plan za otpornost i oporavak i sinergija možemo reć kohezijske politike sa istime, kako imamo realan problem po pitanju politike državnih potpora odnosno State Datea EU i kako naprosto neke naše industrije koje bi nam trebale biti strateške kao što su poljoprivreda i brodogradnja i energetika možemo reć ne mogu dobiti toliko naših potpora i pomoći državnih upravo zbog tog provođenja State Date politike i tu smatramo da zaista treba se i Vlada snažnije uključiti i pregovarati bolje sa Europskom komisijom kako se ne bi dovodili cijelo vrijeme u situaciju podređenosti naših možemo reć strateških industrijskih grana. Međutim smatram da je dobro što je od ovog saziva sabora je uvedena ta praksa rasprave o izvješćima sa sastanka Europskog vijeća u svojstvu Matičnog radnog tijela

poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege. Odmah ću reći na početku jer obično to zaboravim, Odbor za europske poslove ovog sabora mi u Klubu Centra i GLAS-a ocjenjujemo da je odradio odličan posao u okvirima i uvjetima koji su im zadani, to se vidi i iz ovog izvješća koje je strukturirano točno onako kako izvješće i treba biti i mi ćemo ga svakako podržati. A sad malo o nekim drugim stvarima, dakle da još jedanput ponovim. Zakon o suradnji HS i Vlade RH navodi konkretne ovlasti sabora o europskim poslovima, pa tako kaže da sabor nadzire rad Vlade u europskim institucijama, ja citiram ono što zakon piše. U tom zakonu isto tako stoji da predsjednik Vlade u roku od 15 dana od dana održavanja svakog sastanka Europskog vijeća podnosi saboru pisano izvješće o održanim sastancima. Činjenica je da predsjednik Vlade to ne radi i sad dakle imamo situaciju da to ne radi, predsjednik Vlade dolazi ovdje u parlament više od jedanput godišnje i usmeno podnosi izvješće, ali ovo ne radi. Legitimno pitanje je ako imamo tu odredbu u zakonu i svaki put kad predsjednik Vlade tu je, mi spočitnemo i kažemo to ne dostavljati i preko toga svi zajedno prolazimo. Ako smo mi zakonodavno tijelo, a jesmo da li onda poruka koja treba biti, ajde da vidimo i da razmotrimo koji je realni rok u kojem se to izvješće treba dostaviti i izmijenit zakon, staviti realni rok i da premijer odnosno predsjednik Vlade bez obzira koje vlade i kako se zove onda to poštuje. Dakle, mi imamo situaciju da premijer ne poštuje rok od 15 dana što je činjenica, da mi preko toga prelazimo što je isto tako spominjemo činjenica, prema tome meni se čini da bi bilo nekako realno, normalno reći ok da idemo s inicijativom da taj rok od 15 dana nije izvediv što ja neću dvojiti jel je ili nije izvediv i stavit se neki realni rok koji će se onda ispoštivati da svi zajedno, dakle kad bilo koje, bilo kojem aktu, bilo kojem propisu ja gledam formalni aspekt i sadržajni aspekt. Ako u formalnom aspektu vidimo da kroz sad već nekoliko godina imamo neki problem, pa što je problem promijeniti nego svaki put reći premijeru ne dostavljate izvješće u roku od 15 dana. Mislim ne razumijem to, samo je ta bila inicijativa i zato to želim naglasiti. Želim naglasiti još dvije stvari i mislim da je to potrebno. Jedna stvar je nešto što je opasan problem EU, nešto što se često navodi, to je onaj tzv. demokratski deficit i cijelo vrijeme o tom demografskom, demokratskom deficitu ispričavam se, govorimo kao jednom od dugoročno i potencijalno vrlo opasnog problema. O tom fenomenu se govori često, govori se kontinuirano i bez obzira i na pomake koji jesu u tom smislu i davanje određenih ovlasti Europskom parlamentu taj problem i dalje postoji. O čemu je zapravo riječ? Pravo zakonodavne inicijative i dalje ima Europska komisija, a da bi zakonodavni prijedlog bio usvojen nije naravno dovoljno da ga usvoji Europski parlament nego mora biti i prihvaćen i u Vijeću Europe. To naravno da prevedeno kažem znači da nijedna zakonodavna inicijativa u EU ne može proći ako se s njom ne slože predstavnici izvršnih vlasti zemalja članica. I tu dolazimo i povratno i do čini mi se možda i problema i nešto što moramo pojačati kad je vezan, vezano uz naš parlament i u našu ulogu. Dakle, jasno se kaže da sabor nadzire rad Vlade u europskim institucijama. Mi imamo saborski odbor koji rade svoje poslove, ali u datim okvirima i na dati način predsjednik odbora gospodin Hajduković kad je ovdje predstavljao izvješće, ja nastojim pažljivo slušati što ne znači da mi ne promaknu neke stvari ili da se ne zamislim i odem negdje drugdje, ali je rekao trebam imati odnos sa drugim matičnim tijelima. Zato i postoji matično tijelo, matično tijelo za prostorno uređenje, za gospodarstvo, za zaštitu okoliša da sad ne nabrajam dalje jer sigurno ću ili krivo nekog navesti ili nabrojiti. Moramo imati međusobni, međusobni dogovor jer onda možemo nešto napraviti jer Europa više nije nešto drugo, a Hrvatska nešto drugo, dakle sve ono što se dešava u Europi je naš problem. Dakle, mi imamo svoje probleme i možemo ih navesti koliko hoćete. Mi možemo ovu raspravu pretvoriti i u raspravu o temi Agrokora koji će sigurno ostati i biti problem, o problemima zapravo energetike, zelene tranzicije i svega ostalog, o problemima ribara koji je jučer premijer bio u Sloveniji pa nešto napravio, ali ono što je suština, suština sve toga zajedno trebamo u svojim glavama rasvijetliti da ako želimo utjecati na neke procese i neke odluke koje su naše odluke, ali se dešavaju u Bruxellesu da se tu moraju i uključiti matična radna tijela ovog sabora da zajedničkim dogovorima ili sjednicama ili inicijativama i svega ostaloga prema Odboru za europske poslove bude, zapravo da to mora biti međusoban odnos. I tu se je naveo Odbor za poljoprivredu gdje to postoji. Nije čudno da postoji, na čelu Odbora za poljoprivredu je bila je, oprostite još uvijek bivša dakle kolegica koja je bila u Europskom parlamentu. I ona apsolutno je određeno iskustvo i svega ostalog i ovdje krenula. Dakle, to bi trebalo biti nekakav uzor jer to može biti naš interes sabora i naših svih tijela i svega ostaloga. Još jednu stvar koju hoću posebno naglasiti. Dakle, posebno hoću naglasit jednu drugu temu, a to je da je uloga našeg Odbora za europske poslove izuzetno značajna. Zaista želim to naglasiti u politici proširenja EU. I izuzetno je značajan naš doprinos koji tu možemo dobiti. Zašto? Zato što znamo, zato što je već postoji ogroman posao koji je i ovaj sabor i saborska tijela i stručne službe prikupili u procesu Hrvatskog pristupanja EU. I u tom razdoblju kad smo, kad je bio proces prošli smo veliko iskustvo. Dakle, mi određeno iskustvo imamo, ne smijemo ga zaboraviti, ne smijemo o tome ne vodit računa i to iskustvo i to znanje ja sam sigurna da kroz Odbor za europske poslove možemo primijenit i trebamo primijenit u procesu proširenja EU. Sad dakle, sad se naglašava kako vidim pojedino predsjedavanje da se opet otvara taj proces i uloga proširenja EU, dakle tu trebamo i vidjeti koji je naša uloga, koji je naš stav. Mi smo prošli jedan dugi i trnoviti put i mislim da to ne trebamo zanemariti. U kontekstu toga, uskoro će biti 10 godina obljetnica našeg članstva u EU. Bit će sigurno prilika da se puno iscrpnije osvrnemo na naše članstvo u tih 10 godina. Ja koristeći retoriku nekih drugih kolega bi mogla reći, za vrijeme Vlade u kojoj sam ja bila ministrica i kojem je na čelu bio Zoran Milanović, Hrvatska je pristupila EU, što je činjenica, ali jednako tako je i činjenica da je to rezultat dugih godina, dugih Vlada i prije toga i dugih angažmana svih da bi tome bilo tako. Ovo je prilika nakon 10 godina da se pitamo da li smo iskoristili sve mogućnosti, ja sam sigurna da nismo iskoristili u ovih 10 godina koje, koje su iza nas sve mogućnosti, ali ovo je prilika da počnemo govoriti i promišljati o jačanju našeg utjecaja pogotovo u regiji, da shvatimo konkretne i praktične prednosti kao što su fondovi EU jer imamo previše propuštenih priliku, a da o tome ne bi raspravljali. Ja sam sigurna da, ako propustimo i priliku koju je dao Fond solidarnosti, a vezan uz potres, da će to izazvati jednako tako i raspravu u ovom parlamentu, ali ajmo probati podvući crtu, vidjeti u 10 godina gdje smo, što smo, što smo napravili, koje smo prilike propustili i da ih ne propustimo dalje. Znate, ako već priznate da ste nešto propustili i niste odradili dobro, okej, ali ako to propuštate dalje, onda imate nekakav suštinski problem. Ja nekako želim vjerovati da su to prilike koje smo propustili i da te greške koje smo napravili ili bolje rečeno, prilike koje nismo iskoristili, nećemo ponavljati. Hvala lijepo. Hvala vama. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će kolegica Ružica Vukovac. Zahvaljujem. Poštovani, iako je Konferencija o budućnosti Europe koja je bila pokrenuta na Dan Europe 9. svibnja 2021. kao zajednički poduhvat EP, Vijeća i EK koji koji djeluju kao ravnopravni partneri zajedno s državama članicama EU zatvorena, smatram da je oportuno iznijeti nekoliko činjenica i rečenica o njenom djelovanju, ali i u samim zaključcima. Sastavni dijelovi Konferencije bili su dakle plenarna skupština, europski paneli građana, decentralizirana događanja poput nacionalnih panela te višejezična digitalna platforma. Konferencijom je upravljalo zajedničko predstavništvo, odnosno predsjedništvo koje su činili predsjednik EP-a, predsjednik Vijeća i predsjednica EK-a. Potporu Potporu zajedničkom predsjedništvu pružao je izvršni odbor kojim su supredsjedali predstavnici triju spomenutih institucija EU. Svi nacionalni parlamenti država članica EU izravno su sudjelovali u radu plenarne skupštine Konferencije, dok su u izvršnom odboru Konferencije

predsjednik Odbora za vanjsku politiku, predsjednik Odbor za europske poslove, predsjednik Odbora za regionalnu politiku i fondove EU i moja malenkost ispred Odbora za poljoprivredu. Cilj konferencije bio je omogućiti otvorene, uključive, transparentne i strukturirane rasprave s građanima iz različitih sredina i svih društvenih slojeva, kao i s predstavnicima civilnog društva, dionicima s europske nacionalne i regionalne razine s nacionalnim i regionalnim parlamentima, zatim Odborom regija, gospodarskim i socijalnim odborom, socijalnim partnerima te akademskom zajednicom o oblikovanju budućih politika i ambicija same EU te na taj način doprinijeti tekućim aktivnostima usmjerenim na jačanje otpornosti Unije. Zainteresirani dionici svoja mišljenja i gledišta mogli su izraziti u okviru događanja i dijaloga koji su organizirani diljem EU, kao i putem višejezične interaktivne digitalne platforme. Na EU razini institucije EU bile su obvezne organizirati europske panele građana, svaka država članica može organizirati i dodatna događanja, kao što su nacionalni paneli građana ili tematska događanja, u skladu sa svojim nacionalnim ili institucijskim posebnostima. Nacionalna i europska događanja organizirana su u skladu sa skupom načela i minimalnih kriterija u kojima se održavanju, odražavaju vrijednosti EU. Konferencija je predstavljala i jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima EU. Zaključena je u prvoj polovici 2022. g. tijekom francuskog predsjedanja Vijećem EU. Dužnost mi je pohvaliti rad Konferencije kao primjer novog i inovativnog procesa koji je otvorio nov prostor za raspravu s građanima o izazovima i prioritetima s kojima se Europa suočava. Ističem važnost otvaranja tema koje u novonastalim okolnostima dobivaju na značaju, poput sigurne, održive, pravedne, klimatski odgovorne i cjenovno pristupačne proizvodnje hrane, kojom se poštuju načela održivosti i okoliš te štite biološka raznolikost i ekosustavi, uz istodobno jamčenje našim građanima sigurnost opskrbe hranom. Prijetnje kojima smo u posljednje vrijeme izloženi kao civilizacija predstavljaju ozbiljnu ugrozu za Europu, a posebno EU. Invazija na Ukrajinu je iznijela na vidjelo energetsku ovisnost o fosilnim gorivima kojima Rusija kao agresor opskrbljuje velik broj zemalja članica EU, stoga je pitanje što brže i

koji dosežu povijesne maksimume. Energetska tranzicija u sklopu zelenog plana čini jedan od stupova održivog razvoja. Ona je nužna, ne samo zbog prijetnji ratom i globalnih preslagivanja velikih sila, energetska tranzicija preusmjeravanjem na energiju iz obnovljivih izvora može u značajnoj mjeri potaknuti ruralnu ekonomiju i zaustaviti depopulaciju ruralnih prostora. Svakako treba jačati institucije EU koje će preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, zaštiti biološke raznolikosti i promicati promicati održivost. Suočavanje sa ratnom agresijom osvješćuje potrebu i za geopolitički snažnijom EU koja nastupa jedinstveno u svijetu i provodi zajedničke politike u području sigurnosti, obrane, energetike, imigracija. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Sljedeći je kolega Bojan Glavašević Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. **Glavašević, Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Toliko vas je ovdje da bih vas zapravo trebao na početku ove rasprave sve pozdraviti imenom, jer čini mi se nekako da smo i ovako i onako uvijek manje-više isti svi na ovim temama nekim, ali dobro. Ima i to svojih prednosti. Ovako, ovo je godišnje izvješće o radu Odbora za Europske poslove mogu vam za početak reći da mi se čini da na primjer na sastancima KOZAK-a komuniciramo sa kolegicama i kolegama iz drugih država članica EU. To su sve Odbori za europske poslove. Ne mogu se najčešće oteti dojmu da postoje zemlje članice u kojima Odbor za europske poslove ima značajno veću ulogu nego što ima kod nas. Mislim to je i činjenica. U nekim slučajevima neke države su, naprosto imaju veće težite nekih procesa na predstavničkoj vlasti i to je o.k. Ali čak i u onim zemljama, nekima od onih zemalja koje imaju slično uređenje kao i Hrvatska čini mi se da postoje one zemlje u kojima Odbor za EU poslove ima jednu veću težinu. Postoje stvari koje naš Odbor za europske poslove radi jako dobro. Mislim da se nastavlja jedna rekao bih pozitivna tradicija, da se na našem odboru raspravlja vrlo kvalitetno, da se raspravlja vrlo otvoreno, da smo pošteđeni od nekih pošasti dnevne politike s obzirom na činjenicu da teme o kojima mi raspravljamo su ipak iznad dnevne politike. Ipak se raspravlja o nekakvim strateškim interesima Republike Hrvatske koji su dugoročni, koji nisu o nekima od tih pitanja možemo imati ponešto različite točke gledišta ali ipak je činjenica da nam je mnogo varijabli u temama o kojima mi raspravljamo zadano i one su činjenice. Dakle, ipak imamo ja bih rekao u mnogo slučajeva zajedničku polaznu točku što u eri politike u kojoj se mi trenutno nalazimo ja osobno smatram luksuzom i moram priznati da je, da to smatram nečim vrlo dobro došlim. Naravno s vremena na vrijeme pojavit će se pitanja o kojima možda imamo nekakva neslaganja, ali i u takvim slučajevima ono što mogu istaknuti kao pozitivno je da su naše rasprave konstruktivne na odboru, da neovisno o tome govori li osoba iz pozicije ili iz opozicije postoji sluh uvijek za različitu točku gledišta i spremnost ja bih rekao da se mišljenje i promijeni ako su argumenti dobri. To je ono što smatram pozitivnim. Ono što smatram negativnim zapravo nije toliko problem Odbora za europske poslove koliko je problem Hrvatskog sabora, a to je činjenica da je u hrvatskoj politici težište političnog procesa prebačeno na izvršnu vlast ali ne u nekom omjeru koji ja smatram zdravim, nego u jednom omjeru koji smatram daleko pretjeranim. Ja bih rekao ono zapravo. Mi slijedimo cijelo vrijeme ritam koji nameće Vlada i to smatram opravdanim u nekim slučajevima. Ali u mnogim slučajevima mislim da je to neopravdano, a europski poslovi s obzirom na dinamiku nekih tema o kojima raspravljamo. S obzirom da smo povezani ne samo sa Hrvatskim saborom, nego i sa Europskom komisijom i sa Europskim vijećem da smo, da ono čime se bavimo ima veze i sa procesima u Europskom parlamentu. Kada Vlada, kada je težište recimo rasprave o stajalištima Vlade, kada je dinamika toga definirana time da Vlada nama naknadno šalje svoja stajališta da mi o njima raspravljamo ja to smatram problematičnim zato što, ne mislim jedan dio tog problema leži u činjenici što bi bilo puno bolje kada bismo mogli dati naš doprinos tim pozicijama prije nego što su one već formirane, prije nego što su sastanci Vijeća održani. To bi bilo bolje. Ovako, ja smatram osobno da bi to zapravo rasteretilo Vladu i da bi to pomoglo Vladi, ali u ovakvoj konstelaciji to naprosto ne funkcionira na taj način. I o.k. Mi ćemo nešto raspraviti o tome, ali zapravo je to jalov posao da se razumijemo, barem jednim dijelom je jalov posao zato što mi znamo da za raspravu recimo Europskog vijeća o nekoj temi mi nismo uspjeli dati doprinos nego tek eventualno za neku buduću a pitanje je hoće li se ta tema ponovo oživjeti ili neće. Dakle, to je jedna slabost. I kažem, to je vezano za činjenicu da je da je težište čitavog niza procesa u našoj politici prebačeno na izvršnu vlast. Pravog parlamentarizma, pravog ono punokrvnog parlamentarizma u Hrvatskoj nema i to je meni silno žao. Nema ne. Mi imamo kolega Krstulović-Opara ja ne govorim da nema demokracije u Hrvatskoj. Ja govorim da parlamentarizma onog u kojemu neke političke pozicije mi možemo nametnuti Vladi, potencijalno nametnuti u najgorem nekom, najgorem. Recimo da im možemo nametnut neku poziciju čak i onda kada Vlada tu poziciju nije spremna zauzeti zato što svi nastupamo iz nekakvog ono, nismo vezani recimo za poziciju kluba ili da je pozicija saborskog kluba neovisna o poziciji predstavnika u izvršnoj vlasti. Toga nema, toga nažalost nema to je tako. to je nešto što, to je naprosto kako naš sustav funkcionira, to nije vezano za HDZ. To je vezano za, za sve političke stranke dosada koje su imale priliku sudjelovati u izvršnoj vlasti. Nemojte shvatiti krivo, ja tu ne govorim da je HDZ-ova vlast takva, nego su sve vlasti dosada bile takve. to je činjenica. Ja imam, ja sam s time imao problem i u periodu dok sam bio pomoćnik ministra da se razumijemo. Tako da nemojte to shvatiti osobno to je naprosto tako. Ono s čime bih ja bio puno sretniji je kada bi Odbor za europske poslove mogao obavljati bolje i kvalitetnije svoju funkciju nadzora jer mi zapravo nemamo priliku nadzirati nadzirati Vladu u europskim poslovima. Ono što je kolegica Mrak Taritaš napomenula u replici kolegi Hajdukoviću o tome kako izvješća pisana premijera u roku od 15 dana ne stižu na Odbor za europske poslove, mislim i onda je naravno bio komentar kolege Krstulovića Opare koji je potpuno točan i s kojim se ja slažem u konačnici da je trenutno situacija bolja nego što je bila prije o tome kako premijer izvještava Hrvatski sabor o sastancima vijeća i općenito o europskim poslovima. smatram da bi to trebalo biti puno bolje. Ja smatram da bismo trebali biti puno neovisniji i ono fundamentalno moj argument je osnovi da bi parlamentarizam trebao biti snažniji, da bi trebalo u političkim pitanjima, u političkom odlučivanju jedan dio prebaciti na parlament umjesto na izvršnu vlast, ali bojim se da je to razgovor za koji možda naši politički lideri nisu spremni. Mislim da smo mlada demokracija i dalje iako ovaj, iako evo dugo smo tu, ali, ali, ali smo i dalje mlada demokracija i mislim da je taj strah od neovisnosti institucija pa i od političkih institucija, da je, da naprosto postoji i da postoji ta potreba za kontrolom izvršne vlasti nad svim procesima neovisno o tome tko ju obnaša. Dakle, to je moje, to je srž mog argumenta, pa tako i u europskim poslovima. U konačnici mislim da Odbor za europske poslove ima ogroman potencijal kao tijelo. mogli bismo ga koristiti puno više, Hrvatska bi ga mogla koristiti puno više kroz parlamentarnu diplomaciju, kroz, na čitav niz načina. I čisto za kraj želim još reći jednu stvar, a to je da sve više će biti tema iz europskog zakonodavstva za koje nismo stručni, za koje naprosto nismo adekvatni kao regulatori, nemamo znanja za raspravljati o tim temama, za donositi kvalitetan zakonski okvir za neke stvari. I to je problem koji ćemo negdje morati riješiti. Dakle, od odbora koji su se trebali očitovati o ovoj direktivi koju sam u svojoj replici spomenuo, Odbor za medije koji uopće zapravo nije nadležan za tu konkretnu stvar, za materiju se jedini očitovao. To moramo mijenjati. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, pred nama je izvješće koje Odbor za europske poslove mora dostaviti plenarnoj sjednici sabora jedanput godišnje, a ovo izvješće obuhvaća jednu od najdramatičnijih godina za Europu, a istodobno jednu od ključnih godina za Hrvatsku punu integraciju u Europi. Naime, odluka Vladimira Putina da 24. veljače 2022. pokrene potpuni rat, agresiju na Ukrajinu promijenila je i to stubokom političku situaciju i u Europi i u svijetu i naravno sve se to reflektiralo na funkcioniranje EU, njenih institucija, njenih država članica. Onda naravno razumije se i na rad našeg hrvatskog saborskog Odbora za europske poslove. S druge strane 2022. ostat će zapamćena kao godina pune integracije Hrvatske u Europi jer su se tijekom te godine donijele ključne, završne odluke o ulasku Hrvatske i u eurozonu i u Schengenski iako naravno znamo sama provedba tih odluka započela je 1. siječnja ove godine odnosno što se tiče zračnog prostora Schengena prošle, prošle Dakle, tim pitanjima pogotovo donošenjem Zakona o euru, praćenjem potporom ulasku Hrvatske u Schengen obilježen je u najvećoj mjeri rad saborskog Odbora za europska pitanja tijekom prošle godine. U tom pogledu moram ovdje konstatirati da je rad na odboru tekao u izuzetno konstruktivnoj atmosferi zahvaljujući sasvim sigurno dobrom vođenju odbora od strane predsjednika i sam predsjednik je istaknuo i rad potpredsjednika i doprinose članica i članova odbora. Ovo ističem jer se oko nekih ključnih tema znalo dogoditi da se pozitivna radna atmosfera, konstruktivna rasprava na razini odbora kasnije ipak nije preslikala na plenarnu sjednicu. Spomenut ću ovdje izuzetnu kvalitetnu raspravu koju smo imali na odboru o uvođenju eura sa predstavnicima Vlade, s predstavnicima HNB-a. Tada se na odboru analitički, argumentirano raspravljalo o svim temama i o mogućim inflatornim efektima uvođenja eura, o usporedbi sa zemljama EU koje nisu uvele euro, koje su tamo stope inflacija, kamatne stope. No, gotovo da se sva ta ozbiljnost u sučeljavanju ipak različitih pogleda izgubila kada se o toj istoj temi raspravljalo kasnije na plenarnoj sjednici. I dakako ne mislim tu prvenstveno na članice i članove odbora, ali da na kolege koje apsolutno imaju pravo doći i sudjelovati na sjednicama Odbora za europske poslove, ali to uglavnom ne čine međutim kada dođe do plenarne sjednice tu su vrlo glasni, ne uvijek baš i informirani o svemu tome što je kasnije ili prije raspravljeno na odboru. I da se razumijemo time ne želim nikome sprječavati javljanje na plenarnim sjednicama, ne kažem da o europskim temama mogu raspravljati samo ovaj članovi Odbora za europske poslove, ali pitam se ako je netko doista jako zainteresiran za određenu temu pa je vrlo aktivan i na plenarnoj sjednici kao što je npr. bila tema uvođenja eura ili izvješća predsjednika Vlade o sjednicama Europskoga vijeća, pa zar ne bi bilo logično onda da dođe na odbor i da daje svoj doprinos tamo gdje i Poslovnik dozvoljava puno dublju ovaj raspravu, argumentiranu raspravu, a ne samo u minutu dvije ili u nekim ajmo reći gotovo pa parolama kako nekad znamo vidjeti da se to događa ovdje u sabornici. U tom smislu dozvolite mi još jednu ilustraciju. Više puta sam čuo i u ovom sazivu i u prijašnjim sazivima sabora kako nam EU ili kao što se kaže Bruxelles nameće rješenja koja su zapravo u nadležnosti RH, koja ne bi trebala Europa odlučivat. Međutim, pogledajte stranicu 12 ovog izvješća i tu ćete moći pročitati da tijekom prošle godine nije pokrenut niti jedan postupak provjere poštivanja načela supsidijarnosti u Hrvatskom saboru. Dakle, toliko o tim kolegama koji stalno govore o tome kako se nadležnosti naše hrvatske hrvatske države ovaj ne uvažavaju od strane europskih institucija međutim nitko nije ikada pokrenuo, a ima pravo to učiniti taj postupak poštivanja odnosno provjere poštivanja načela supsidijarnosti. Toliko o tom interesu za zaštitu hrvatskih interesa od strane nekih kolegica i kolega, ali da ne bi cijela rasprava išla isključivo u nekom kritičkom tonu iako naravno izvješće upravo jest usmjeren da vidimo kako je odbor i kako inače sabor radi dakle po pitanju europskih poslova, ja ću tu ipak reći da u nekoj usporedbi sa drugim parlamentima, pogotovo sa Europskim parlamentom činjenica jest da sabor u okviru mogućnosti, proračunskih mogućnosti, kadrovskih mogućnosti svojih stručnih službi ipak obavlja te poslove na onoj razini koja možemo reći da zadovoljava ulogu sabora da bude i da nadzire rad izvršne, izvršne vlasti. Naravno mogli bismo i ovdje i kolege su prije spomenuli mogućnosti i o tome da postoje i bolji uvjeti rada parlamenta, ali naravno time bi sada otvorili jednu drugu raspravu koja ulazi i o proračunskim i o drugim tehničkim aspektima rada sabora. europsku, za europske poslove je tijekom prošle godine razmotrio, odobrio ovaj 34 stajališta. Taj zakon o odnosima sabora i Vlade možda nije savršen i ja sam svojedobno ovaj davao neke amandmane tada kao oporbeni zastupnik koji nisu bili ovaj prihvaćeni, međutim činjenica da je ovaj zakon ipak osigurao određenu transparentnost rada izvršne vlasti, omogućio saboru da nadzire izvršnu vlast sa svim limitacijama koje smo ovaj i prije spomenuli, a istodobno da osigura određenu i fleksibilnost i omogući postizanje zajedničkih odluka u europskim institucijama. I činjenica je da o tom modelu rada našeg odbora i općenito sabora su se zainteresirali i parlamenti država kandidatkinja, imali smo niz sastanaka, evo osobno sam sudjelovao i sa, na sastanku sa zastupnicama i zastupnicima Crnogorskog parlamenta, ali bilo je tu sa drugim zemljama našeg susjedstva ili Kavkaza, Crnomorske regije koji su na puta prema ili su zainteresirani za europske integracije. Ono što bih na kraju istaknuo isto je segment međunarodne suradnje. Posebno bi istaknuo aktivno sudjelovanje na sastancima COSAC-a tj. sa predstavnicima drugih odbora za europske poslove država članica gdje naše izaslanstvo bez, naravno višestranačko bio vrlo jasan u osudi ruske agresije, u potpori Ukrajine u diplomatskom, ekonomskom i vojnom smislu, ali isto tako isticanje važnosti reformi i nastavka procesa proširenja na jugoistok Europe na dodjeli statusa kandidata BiH uz potporu naporima i odlukama visokog predstavnika koje su išle u smjeru osiguranja u jednakopravnosti konstitutivnih naroda, a istodobno povećanje funkcionalno BiH kao zemlje sa europskom perspektivom. Mislim da je to izuzetno važno u ovom trenutku preslagivanja odnosa u Europi i u svijetu da evo u našem susjedstvu da se ne dogodi da ne dođe do sigurnosne konkurencije među velikim silama, da se ne ide u imitaciju nekih hegemonskih projekata kao što je ruski svijet u vidu tzv. na primjer srpskoga nego da se cijeli prostor jugoistoka Europe fokusira na ostvarivanje europske integracije ovog dijela kontinenta. Mislim da što se rada COSAC-a tiče važno je isto istaknuti da za vrijeme francuskog predsjedanja je inauguriran jedan vid rada u radnim skupinama po konkretnim temama i oko institucionalnim rješenjima za buduće funkcioniranje EU i o temeljnim vrijednostima EU. I u tom pogledu je možda potrebno istaknuti i zaključak o vladavini prava i o političkom pravnom konceptu liberalne demokracije, a to je prvenstveno inzistiranje na tome da država ne kontrolira društvo da trodioba vlasti i višestranačje moraju onemogućiti koncentraciju moći. O tome je nešto i prije kolega Glavašević govorio u raspravi o parlamentarizmu. Ja bi završio sa jednim pozitivnim tonom u smislu da ovaj odbor i rad ovog odbora daje možda i primjer, činjenica da predsjednik odbora dolazi iz redova oporbe iako Poslovnik to ne traži mislim da je jedan doprinos upravo u tom pravom smjeru i da može biti i drugima primjer. U svjetlu svega ovoga izrečenog

Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Danas raspravljamo Izvješće Odbora za europske poslove za prošlu godinu i to je isto tako prilika da se podsjetimo da je EU unija vrijednosti, isto tako da u Hrvatskoj smo imali konsenzus svih političkih aktera na europskom projektu i na tom putu. Sve nas je to dovelo da smo danas u klubu 15 zemalja koje su u EU u NATO u Schengenu i eurozoni, da smo ravnopravan partner u Bruxellesu i da znamo igrat igru. Bilo je dosta pitanja o radu premijera na Europskom Vijeću i ja razumijem i kolegu Glavaševića i donekle se slažem s njim i u razgovoru s ostalim parlamentarcima i ko što je kolega Hajduković rekao pitanje rada parlamenata i utjecaja na odluke. isto tako razumijem s obzirom da sam bio ministar da sam sudjelovao u jednom od formata deset Vijeća u EU u EPSCO-m vijeću način rada. Što se tiče Europskog Vijeća gdje sjede premijeri samo premijeri načelne teme, rasprava bez javnosti, niko ne može dovesti ni ministra, ni savjetnika, ni nitkoga i vrlo je teško unutar tog zbijenog formata koji traje često do ranih jutarnjih sati imati još parlamentarni imput. Kada gledamo format 10 vijeća EU ja sam sudjelovao u jednom o EPSCO-m vijeću to su isto cijelo noćne rasprave. evo na primjeru direktive upućenim radnicima mi smo slamali tu direktivu u ranojutarnjim satima kroz dogovor i različitih država članica i sve, tako da s jedne strane kao parlamentarac podržavam da treba veća bit parlamentarna dimenzija za funkcioniranje zakonodavnog procesa, s druge strane na koji su oni način donošeni teško je vidjeti drukčiji način funkcioniranja nego ovaj postojeći. Za početak htio bi se zahvaliti kolegi Hajdukoviću mislim da dobro vodi odbor i da suradnja s ostalim odborima je itekako na tragu tog konsenzusa o europskim temama. Žao mi je da nema bolje suradnje i da nema više odbora jer nakon što se Odbor za europske integracije rasformirao ulaskom u Uniju, poslovi tog odbora raspodijelili su se na sve stručne odbore Sabora i kao što su već kolege govorile aktivnosti pojedinih odbora na svim temama nisu dostatne mislim da tu moramo pojačati kapacitete. Primjer suradnje i dolazak g. Omarejeea kao što je kolega Hajduković istaknuo koji je došo promovirati upravo zajedničku Deklaraciju Europskog parlamenta o otocima istaknuo je Hrvatsku kao primjer dobre prakse, a Hrvatska je kao takva imali smo zajedničku sjednicu. Iako on ne dolazi iz moje političke grupacije bio je jedan od četvero ljudi svoje grupacije koji je podupro Hrvatsku na Schengenu i kao takav je naravno i uvijek prijateljski da dolazi. Na kraju bih htio istaknuti i ono što je bitno da europske institucije u Hrvatskoj imaju isto tako svoj glasa. Potpredsjednica Komisije Šuica svake godine predstavi program Komisije za tu godinu nakon State of the Union odnosno govora o stanju nacije predsjednice Ursule von der Leyen. Jako je pozitivno da imamo praksu da veleposlanici pojedinog predsjedanja dolaze i predstavljaju prioritete predsjedanja, a koliko je to bitno evo sam na jednom primjeru ulaska Hrvatske u Schengen. Hrvatska je ušla, Rumunjska i Bugarska nisu. Jedan od ključnih tehničkih momenata uz političku podršku bio je da i francusko i češko predsjedanje predloži razdvajanja odluka, da se ne glasa u paketu za sve tri države zajedno već da se razdvoje odluke o Hrvatskoj i o Rumunjskoj i Bugarskoj. Mi smo predlagali kolegama iz Rumunjske i Bugarske da se možda razdvoje i njihove kandidature, ali ostalo je na dvije odluke. Koliko se Hrvatska snašla u toj poziciji dovoljno govori da mi danas jesmo u Schengenu, a mnoge zemlje koje su ušle deset godina prije nas

kolega Pavić, evo iz uvodnog izlaganja predsjednika Odbora pa rekao bih i svih klubova možemo steći dojam da ovaj Odbor radi onako kako bi to u biti i trebalo. I ja kao član Odbora za poljoprivredu imali smo zajedničku sjednicu i mislim da je to dobro, mislim da i mi zastupnici moramo još puno učiti o nekim stvarima kada je u pitanju EU. No, ono što mi se čini da nekako prolazi ispod radara da je Hrvatska u biti 2022. završila taj proces pune integracije u EU, da smo ostvarili neke od ciljeva koje smo si postavili još ranih godina od prvog predsjednika Franje Tuđmana da danas možda nismo ni svjesni što je to sve Hrvatska postigla u ovih evo 33 godine svoga djelovanja i postojanja. Hvala kolega Ivanović, pa mislim da ste apsolutno u pravu. I kad odemo u Bruxelles kad razgovaramo sa kolegama dojmovi o Hrvatskoj su puno, puno pozitivniji nego što biste recimo mogli Hrvatska se gleda danas ne članica kojoj se pomaže, već kao ravnopravnoj članici koja pomaže drugima, koja nosi neke inicijative poput inicijative proširenja i integracije Zapadnog Balkana u EU, a uspjeh da smo isti dan 1.1. ove godine ušli i u Schengen i u eurozonu, evo dao sam samo mali detalj ja vjerujem da kad će mnogi koji su sudjelovali na ulasku u Schengen koji je bio posebice politički osjetljiv kad će pisat memoare kolko je tu bilo blokada, koliko je tu trebalo političke mudrosti, stabilnosti da se odblokira i da recimo upravo Rumunjska i Bugarska nisu tu, deset godina su ušli ranije od nas Hrvatska je, a mi smo sada u klubu petnaest zemalja. nije uvijek bilo izvedivo podnositi izvješća, pisana izvješća Hrvatskom saboru o sastancima Vijeća Europske unije zbog jednostavnih ad hoc situacija i tempa koje je jednostavno kriza i rat u Ukrajini su diktirali. Dok s druge strane imamo neke odredbe u zakonu to je istina koje se ne poštuju uvijek. Pa sada budući da ćemo uskoro obilježavati 10 godina našeg pristupanja EU, budući da je otprilike toliko star i Zakon o odnosima Vlade i Sabora o europskim poslovima možda je dobra prilika iz ove rasprave, iz onih prije razmisliti koje bi promjene bilo dobro unijeti u narečeni zakon, možda korigirati i ovo baš zbog toga da se ne bi doveli u pozicije da neke možda neprovedive stvari u praksi zbog različitih razloga imamo u zakonu. Izvolite odgovor. formiranja instrumenta za sljedeće generacije i Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kao jedinstven takav instrument gdje se Europska komisija u ime svih država članica zadužila izdala obveznice u iznosu od 750 milijardi eura da se ti planovi financiraju. S druge strane imamo bez presedana rat u Ukrajini, fizički rat u Europi neopravdan i Hrvatska se tu stala na pravu stranu povijesti. Žao mi je da dio oporbe nije to prepoznao, ali sve je to dovelo do preispitivanja i zato je Konferencija o budućnosti Europe koju je vodila naša potpredsjednica Dubravka Šuica, da preispitamo način funkcioniranja institucija i sve što treba. I u skladu sa time treba porazmisliti o cijelom funkcioniranju uključujući i zakon koji ste spomenuli. Kolegica Nataša Tramišak ima repliku. Izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Pavić. Dakle, evo Izvješće Odbora za europske poslove itekako je dobro da se razgovara o poslovima i Europskog parlamenta ovdje u Hrvatskom saboru. kao što ste i spomenuli još uvijek treba popularizirati način rada i Europskog parlamenta i koliko su sve one odluke, akti, uredbe i kompletna regulativa važne za Republiku Hrvatsku. Pratite u radu Odbora i usklađivanje pravne stečevine Republike, odnosno Zakon Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU i važno je naglasiti da taj proces nije završen. Onda kada smo pristupili u EU i postali punopravna članica već konstantno traje redovito ovdje u Saboru usvajamo zakone koji imaju onu europsku oznaku, usklađuju se sa novom regulativom EU, te je itekako rad odbora važan i bitan i treba jasno i više komunicirati prema samom Hrvatskom saboru da vide koji su to procesi, koji su to zakoni važni koji se donose za Hrvatsku u EU. **Vidović, Davorko nedavno raspravu i posjet gospodin zastupnik u Europskom parlamentu Karlu Resleru na temu Zakona o čipovima koji je upravo u trijalogu u Bruxellesu, a vi sami dovršili ste proces pregovora omotnice, potpisali ste partnerski sporazum o 9 milijardi eura, tako da najbolje znate iz prve ruke proces donošenja donošenja legislative i usvajanja koji je vrlo kompliciran i u EU i treba ga popularizirati u Hrvatskom saboru, a da itekako možemo u tome sudjelovati evo dao bih primjer i tog akta o čipovima gdje Hrvatska upravo sudjeluje u procesu da jedan od centara kompetencije koji taj akt predviđa upravo bude u Hrvatskoj, pa možda FER iz Zagreba, FERIT iz Osijeka, FESBI iz Splita

Evo ja isto čestitam i stvarno vidim da je odbor pažljivo pratio sve aktualnosti o europskom zakonodavnom i političkom procesu. Evo u ovoj godini se i obilježava i deseta godišnjica članstva Republike Hrvatske u EU, ali i deseta godina djelovanja Odbora za europske poslove. S obzirom da u 2023. je posljednja puna godina rada europskih institucija prije izbora za novi saziv Europskog parlamenta. Očekuje se povećana dinamika zakonodavnog procesa na europskoj razini koji će i Odbor za europske poslove nastaviti vjerujem isto tako pratiti pa vas molim malo za vaše Hvala vam lijepa. Pa upravo ste u pravu. Evo 10 godina slavimo 1.7. Sjećam se 1.7. ulaska Hrvatske 2013. bio sam kao i mnogi na Trgu bana Jelačića. Sljedeći dan uputio sam se u jednu od EU predstavnica samo da mogu stat u onaj red gdje je EU kao što sam ove godine 2.1. otišao u jednu drugu predstavnicu sa autom, prošao tri zemlje, platio on-line cestarinu i bez pregleda sa eurima koje sam digao na bankomatu u Zagrebu platio kavu evo konkretno u Bratislavi. Prema tome, treba to sve osvijestiti, a gdje bi mi bili da smo bili 20 godina u EU, da smo ušli u paketu koje su države prije, da smo imali cijelu još financijsku omotnicu EU fondova 7 godina prije bili bi puno dalje. žao nam je da nismo uspjeli ući prije, ali evo ovih 10 godina dovoljno govori o važnosti članstva Hrvatske u EU. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Eto ušli smo napokon još. E sad je kolega Glavašević. Vi ste završili, hvala. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. 1.7.2013. bio sam na Europskom trgu, bili smo si blizu kolega Pavić. Da, ali to je bio super dan. To je stvarno bio super dan. Sjećam se da sam trčao sa Trga Sv. Marka do dolje da stignem na vrijeme jer smo rješavali neki protokol, nešto je bilo sa braniteljskim zadrugama, tako da Vesna je bila tamo čini mi se već pozicionirana kao zamjenica ministra u tom trenutku. Ovaj da ustvari ova pojedinačna rasprava je više da vam dam nekima od vas činilo mi se da imate potrebu ovaj odgovoriti na neke teze iz moje ove rasprave u ime kluba pa to sada i možete učiniti što će mi biti i zadovoljstvo dakako, ali također mi je i prilika da dovršim nešto što sam počeo govoriti prema kraju rasprave u ime kluba, a to je zapravo kako smo po nekim pitanjima kao sabor potkapacitirani da tako kažem. Prije svega zastupnice i zastupnici s obzirom da dat ću vam konkretan primjer kad je umjetna inteligencija u pitanju. Svoj diplomski rad kada sam ga 2008. godine pisao, pisao sam kao lingvist i sociolog na temu umjetne inteligencije. U to vrijeme, dakle samo ću vam reći da je Facebook iako možda danas imate osjećaj da živimo s njim oduvijek, kad je Facebook zapravo postao atheng što bi se reklo. Dakle, još 2008. ništa od onoga što danas percipiramo kao ogroman komad naše javne sfere nije postojalo, ja sam u to vrijeme pisao diplomski rad o umjetnoj inteligenciji. Uglavnom ovaj to je, to je tema koju pratim zapravo i koja me oduvijek zanimala i zato između ostaloga mi je ostala evo ostala mi je kao nešto čime se bavim iako u principu sam u Odboru za vanjsku politiku i Odboru za europske poslove, a onda zapravo kada jedna takva direktiva dođe na Odbor za europske poslove pa vidim iako iako smo ju poslali na sva radna tijela Hrvatskog sabora, ona radna tijela koja su najviše zapravo pozvana da o toj, o tom dokumentu, o tom aktu raspravljaju nisu održala raspravu o tome zašto što stručna služba između ostaloga nije uspjela iščitati da je, da je materija tog akta nešto čime bi se trebali baviti. Dakle, nešto što smatram da trebamo razmotriti za budućnost je taj future proofing. Naša generacija politička u najširem smislu od onih među nama koji i koje su najstariji i najstarije do onih među nama koji smo najmlađi, kolega Pavić jel tako tu smo negdje iako ima i mlađih od nas, moramo zapravo razmišljati o tome kako da izađemo, kako da onoga za što smo se obrazovali. Mnoge od tema koje će nam doći na stol na Odboru za europske poslove uopće nisu nešto čime smo se mi kao sabor naučili baviti. Ako vam kažem da se, da okvir Europske komisije za umjetnu inteligenciju dijeli rizike od onih koji su kao jedna piramidalna struktura rizika od najvećih prema najnižima, a pritom recimo da vam dam čistu ideju oni najviši rizici su recimo killer robots, dronovi vođeni umjetnom inteligencijom koji onda su naoružani i mogu proizvesti štetu itd., da su najveći rizici zapravo za građanke i građane zapravo na puno nižim razinama kojima se EU uopće nije stigla baviti. Mi to ne znamo, mislim najčešće to ne znamo. Mi moramo napraviti nešto da naše stručne službe i mi kao regulatori s druge strane da znamo prepoznati takve stvari. Akt koji nam je došao na stol o kojemu je trebalo raspravljati i o kojemu se raspravljalo na Odboru za medije nisu ni u Vladi znali zapravo što bi s time, a vrlo je životan primjer. Zamislite vi sad uzmete neki, imate web shop, kupite algoritam od nekoga tko ga je razvio, taj algoritam kupcu u vašem web shopu proizvede neku štetu i ono akt o kojemu se trebalo raspravljati je zapravo koga kupac koji je oštećena strana treba tu tužiti. Da li treba tužiti vaš web shop ili treba tužiti onoga tko je razvio algoritam koji je proizveo štetu Odbor za pravosuđe nije prepoznao da je to nešto čime bi se taj odbor trebao baviti. Odbor za medije nije prepoznao da je to nešto čime, mislim nije znao šta da radi s time. To su izazovi, future proofing. Hvala kolegice i kolege. Sada imamo nekoliko replika, prva je kolegica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Glavašević, dakle u izvješćima sa održanih sastanaka agree fisheries o kojima nas je redovito izvještavao Odbor za europske poslove saznali smo da prije donošenja samog strateškog plana za naredno ugovorno razdoblje nama Europa odnosno Europski parlament i komisija sugeriraju kao zemlji članici koja ima ozbiljan problem sa iznosima potpora koje primaju pojedini subjekti, dakle omjer je taj da oko 5% subjekata prima više od 45% ukupno isplaćenih potpora u poljoprivredi, sugerirali su nam da uvedemo određeno ograničenje tzv. keeping dakle ono su govorili u iznosima od do 100 tisuća ili maksimalno 150 tisuća eura na godišnjoj razini. Naravno o tome je trebalo odlučiti naše ministarstvo, ono to prihvatilo nije. Pa mene zanima vi dolazite iz Slavonije koja ima ozbiljan problem, ozbiljan poremećaj sa velikim subjektima na uštrb malih jesmo li pogriješili i da li smo trebali prihvatiti tu sugestiju i riješiti te probleme u Slavoniji. Hvala. Počeo bih s time da sam Srijemac, ako mogu malu korekciju ovaj Vukovar vam je na pola, s jedne strane Vuke je Slavonija, s druge strane je Srijem, ja sam ove srijemske strane, ali to je nebitno zapravo za ono što ste vi pitali, ali dužan sam iz lokalpatriotskih razloga to korigirati, nemojte zamjeriti. Ja bih vam rekao ovako, mislim da generalno u Hrvatskoj moramo štiti male. To je, to je tako. Poljoprivreda, ribarstvo, dakle tu mislim da su to neka područja na kojima to najviše dolazi do izražaja. Uvijek trebamo štiti male, uvijek trebamo, jer kad razmišljamo, kad imamo neku sliku o tome kako čovjek sa sela u Hrvatskoj funkcionira on je mali proizvođač uvijek. Mali OPG, mali ribar, mali,

kojom bi se trebao baviti Odbor za europske poslove to je jedna šira tema i dio šire rasprave na više razina od one praktične, od pravne koju ste vi spomenuli do etičke, moralne itd. to je sigurno nešto što će nas okupirati u budućnosti i moramo se zapravo pripremiti za takve teme, prije svega kadrovski, a onda možda malo otvoriti i um i biti spreman na slične neobične možda teme u budućnosti u HS-u. No ono što sam htio reći kao i kolegi Paviću desetgodišnjica našeg članstva, deset godina radimo po ovom zakonu, po ovom poslovniku možda bi trebalo biti vrijeme da zaista razmislimo, a dosta rasprava uvijek o ovom izvješću se referira na to o načinu na koji pristupamo europskim poslovima i kako eventualno trebamo mijenjati

slažem se naravno recimo tema umjetne inteligencije i mnoge tome koje nam dolaze koje možda trenutno ne možemo ni predvidjeti. Naravno da zadiru u ono svaki aspekt našeg života i da onda zahtijevaju i moralnu raspravu i i svaku drugu, međutim kako mi nismo dikasterij za europske poslove nego smo Odbor HS-a za europske poslove osuđeni smo na ovu zakonodavnu i regulatornu ulogu s jedne strane i možda nadzornom u ovom specifičnom smislu s druge strane. Ipak donekle na tragu onoga što je kolegica Vukovac pitala, ja smatram da mi tu trebamo imati naš stav pa i onda da ga trebamo biti u stanju artikulirati i moći ga artikulirat bez da se iko osjeti napadnuto čak i onda kada Vlada recimo kada taj stav možda odstupa od onoga što zagovara Vlada RH. Niko se tu ne bi zbog toga trebao osjetiti napadnuto. **Vidović, Davorko Hvala lijepa poštovan potpredsjedniče Sabora. Kolega pa evo potaknuli ste me sa ovim fajlom o umjetnoj inteligenciji da možda promislimo, ne znam sad koja razina akta definira način stvaranja programa odbora, ali isto tako do sada to funkcionira da se pošalje svim odborima popis zakonodavnog …plan procesa u Bruxellesu pa svaki odbor se očituje o čemu želi raspravljat. Al po meni zašto ne bismo išli na malo žešću verziju u smislu da za svaki file mora bit resorno matično kojem se dodjeljuje taj file i ima obvezu raspravit, svi ostali imaju pravo, ali da za svaki file postoji i matično tijelo. Bojan (Nezavisni)** Da, hvala kolega Pavić. Mislim ja se u osnovi ono mogao bi se složiti s time što sugerirate, što predlažete. Ovdje se u konkretnoj situaciji se dogodilo to da stručna služba ustvari nije znala tko bi bio matično tijelo jer kao umjetna inteligencija pa će ići na Odbor za medije s obzirom da Odbor za medije odnosno Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pa onda kao to je taj valjda resor, a u Odboru za pravosuđe valjda pretpostavljam nisu zapravo uspjeli zbog jezika možda ili zbog terminologije razaznati da je to ustvari materija za njih. Na Odbor za medije predstavnik Vlade je bio državni tajnik iz čijeg resora to nije nego je ustvari iz drugog nekog resora i tu je onda došlo do toga da eto provukla se tema. A i mislim na kraju krajeva umjetna inteligencije ja tema koja je toliko široka da ono stvarno bismo mislim kao što i kolega Hajduković kaže na čitav niz kolega Ivanović replika. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega. Ne treba se bojati možda umjetne inteligencije nego umetnute inteligencije ona je puno puno opasnija od ove, no vratimo se meritumu. Evo tu ste u HS-u jedan od zastupnika koji skupa s nama uglavnom čeka kraj svih rasprava, malo bi o ovoj obrnutoj percepciji govorio, nešto je o tome rekao kolega Pavić. kolega Pavić. EU nas puno više cijeni u nekim segmentima nego što se možda mi sami u Hrvatskoj cijenimo. Često se ovdje u HS-u u biti blati Hrvatska i izdvajaju se pojedina područja u kojima možda nismo najbolji, ali budimo iskreni 10 godina smo članica EU, članica EU, ali ima puno pozitivnih stvari koje je Hrvatska učinila, čak pojedine europske zemlje služe i služi im primjer Hrvatske za unapređenje svojih vlastitih država, a često znamo zamijeniti te teze. No onda kad dođemo do ovakvog izvješća ipak se vidi da Hrvatska ne samo da sudjeluje nego bitno pridonosi radu EU. **Vidović, Davorko Hvala g. potpredsjedniče. Hvala kolega Ivanović. Ja mislim da je savršeno jasno da Hrvatska u mnogim stvarima poteže što bi se lijepo na engleskom reklo about weight weight mislim isto kao što u sportu npr. Hrvatska postiže rezultate koji su za zemlju sa našim brojem stanovnika ustvari strahovito neproporcionalni, tako naravno da i u nekim aspektima europske politike doprinosimo iznad, ja bih rekao naše težinske kategorije metaforički. Međutim, naravno da ja smatram da naša dva odbora za vanjsku politiku i za europske poslove uvijek postoji vrlo realno zapravo sa svim strana ocjenjivanje toga onog što je pozitivno, ali naravno da nas brine i ono što je negativno. I to je ono to je takav nam je mentalitet ono, je dobio si tri petice, ali si dobio trojku iz matematike. Sada ima suborac iz ministarstva vaš kolegica Vesna Nađ, repliku. Izvolite. **Nađi, Davor (Fokus)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Glavašević. Ova tema umjetne inteligencije me jako intrigira i sad kao članicu Odbora za pravosuđe me zanima zašto nije zapravo došlo na odbor? Pretpostavljam da je došlo u stručnu službu odbora, ali je smatrao predsjednik da to nije tema za taj odbor. Po meni osim tog odbora dakako bi trebao bi raspravljati i Odbor za ljudska prava, a možda bi trebali sva 3 ili 4 odbora zajedno se naći i raspravljati jer neki kao stručnjaci pa i maski i ne znam tko još upozoravaju da bi to moglo biti i štete za, za ljudski rod od umjetne inteligencije. Sad da li će biti štete ili koristi trebali bi mi i vidjeti o tome koji su to stručnjaci koji nama mogu pomoći u samoj raspravi. Možda da nam pomogne i stručna služba sabora, evo i tu je tajnica pa malo razmisli o tome. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče. I hvala kolegice Nađ, mislim da je u ovom slučaju naprosto došlo do jednog ono kratkog spoja možda je između ostaloga mi na odboru nismo stigli provesti raspravu o tome, pa onda nismo uspjeli, dakle nismo mi na Odboru za europske poslove stigli o tom raspraviti sa predstavnicima Vlade. Da jesmo možda bismo mogli mi upozoriti radna tijela kojih se ta, taj akt najviše tiče. Ovako je naprosto stručna služba vjerojatno proslijedila svima kao što to radimo generalno sa svim europskim aktima, pošaljemo svima pa onda tko je zainteresiran nek se očituje. Ali reagirali jesmo na kraju i kolega Hajduković i ja smo razgovarali o tome. Ja sam upozorio kolegu Jakšića i mislim da će to biti raspravljeno, ali mislim da je i vrijeme da u saboru širu raspravu o umjetnoj inteligenciji na radnim tijelima provedemo. Tako da to je svakako dobrodošlo.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, Izvješće o radu Odbora za europske poslove za proteklu 2022. godinu obuhvaća informacije o okviru rada članstva, sjednicama odbora kao i sudjelovanje odbora u procesu donošenja odluka na europskoj razini, suradnju s drugim radnim tijelima Hrvatskog sabora i institucijama EU. Informacije Informacije o izravno dostavljenim dokumentima EU, usklađivanju zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU, međuparlamentarnoj suradnji te aktivnostima i organizaciji rada stručne službe odbora. Rečeno je nekoliko puta već danas da godina koja je započela s normalizacijom rada kako Hrvatskog sabora i Odbora za europske poslove tako i nacionalnih parlamenata općenito nakon gotovo 2 godine izvanrednih epidemioloških okolnosti ubrzo je obilježena novom krizom izazvanom agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu i njezin, njezinim posljedicama za EU i svijet u cjelini. Navedena je kriza usmjerila EU u neplaniranom smjeru što se odrazilo na dinamiku zakonodavnog procesa na europskoj razini, a osobito na prioritete europskih politika, pa su se tako na dnevnom redu u prvi plan prometnulo pitanje energetske neovisnosti i cijene energenata, ali i politika proširenja koja u prethodnom razdoblju nije bila među prioritetima. Odbor za europske poslove prilagodio se novonastalim okolnostima te je tijekom 2022. godine pažljivo pratio sve aktualnosti u europskom zakonodavnom i političkom procesu. Zapravo općenito govoreći u međunarodnim aktivnostima odbor je nastavio davati prednost suradnji u državama partnerima EU, kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, a s obzirom da suradnja s državama članicama odbor redovito održava kroz konferencije odbora za poslove unije i parlamenata EU odnosno COSAC čiji je zapravo odbor i član. Odbor za europske poslove je također u okviru svojih nadležnosti pratio pripreme za pristupanje RH europodručju i Schengenskom prostoru. i ovaj uvod i zaključak ovog predmeta smo mi danas čuli nekoliko puta posebice u momentu predsjednika odbora koji je i dao zapravo i uvod i obrazloženje izvješća o radu Odbora za europske poslove. Zadovoljstvo je biti i raditi u ovom odboru stoga ja se evo zahvaljujem svim kolegicama i kolegama iz odbora, kolegi potpredsjedniku, dakako posebice i predsjedniku odbora na jednom odgovorno, korektnom, a usudim se reći i profesionalnom odnosu u radu prema ovome odboru, na jednoj reprezentativnom predstavljanju ovog odbora, a dakako i Hrvatskog sabora u bilateralnim sastancima. Stoga i meni evo na kraju ću ponovit nekoliko rečenica i od kolege Stiera iz moje parlamentarne opcije da je ovaj odbor zapravo može biti primjer u radu pozicije, opozicije ili obratno opozicije i pozicije kad se brane interesi prije svega odbora, ali i Hrvatskog sabora usudim se reći i RH u cjelini. Pa ću ponoviti njegove riječi koje je u ime Kluba HDZ-a govorio da će HDZ prihvatiti prihvatiti ovo izvješće o radu Odbora za europske poslove za proteklu 2022. godinu. Čestitke predsjedniku na vođenju odbora i na odličnoj prezentaciji. Hvala lijepo. I evo na kraju predsjednik koji je dobio ovakve čestitke. U ime predlagatelja izvolite Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću se sada na, u svojoj završnoj riječi još jedanput zahvaliti, naravno moja dva potpredsjednika i kolegi Glavaševiću i kolegi Soboti kao i svim članicama i članovima odbora na korektnoj, konstruktivnoj i profesionalnoj suradnji, ali i svima vama koji ste sudjelovali u raspravi i doprinijeli bilo idejama, bilo dobronamjernim kritikama ili pohvalama. Dozvolite mi samo još nekoliko riječi na kraju rasprave, a to je možda sam ostao dužan oko ruske agresije onoga što mi je kolega Opara rekao. Naime, ja sam još 22. veljače rekao da je Rubikon prijeđen, kad je Ruska Federacija počela gomilati vojsku na granici. I ja od onda zapravo nemam dileme niti sam ikad imao da Hrvatska treba snažno podupirati Ukrajinu što sam vjerujem u svom parlamentarnom radu i dokazao. Volio bih da smo tu bili unisoni kao što smo bili kad smo donosili i Deklaraciju o osudi agresije. Što se tiče suradnje unutar samoga Hrvatskog sabora, dakle resorni matični odbori dobivaju sve materijale, sva mišljenja koja se tiču njih direktno. Na njima je hoće li o tome raspravljati ili ne. Nas kao Odbor za Europske poslove ništa ne priječi da bez njihovog mišljenja raspravljamo, no to sam izbjegavao kad god je bilo moguće tim više što mislim da matična radna tijela, odnosno matični odbori bi trebali tu uzeti aktivniju ulogu u toj raspravi. Zašto je to bitno? Zato što u Europskom parlamentu imamo 11 zastupnika od 705 i oni da i svi glasuju za ili protiv ili suzdržano teško da će promijeniti krajnji ishod. krajnji ishod. U Vijeću EU situacija je drugačija. Da, jesmo jedna od 27 država, ali ako se jedna od 27 država ne složi sa nekim zakonodavnim prijedlogom taj prijedlog se ne može donijeti. I tu je značenje rasprave, odnosno sudjelovanje u raspravi puno bitniji i puno kako bih rekao puno više može dati rezultata. Puno je bilo pitanja kako ohrabriti radna tijela da više sudjeluju u ovom procesu možemo razmisliti možda i o poslovničkoj obavezi da tijela takve aktere spravljaju. Ako obaveza postoji tada vjerujem da će i odaziv biti veći, ako ne nužna je kvalitetna rasprava. Što se tiče samoga proširenja mislim da je to od našeg posebnog interesa budući da nam je regija još izvan EU. Hrvatska je uostalom i najmlađa članica EU još uvijek i naše iskustvo na svim razinama uključujući i ovu odborsku i parlamentarnu smo voljni dijeliti sa našim prijateljima i partnerima što će se i nastaviti. Sa posebnom pažnjom ćemo pratiti i BiH, ali i sve ostale zemlje u regiji. BiH dobila je status kandidatkinje. Doduše tek u ovoj godini, dakle ne u prošloj, ali to ne znači da ćemo je pratiti ni manje ni više nego onako kako što smo to radili i do sada kao i ostale zemlje a posebno one kojima je ta pomoć najviše bitna, odnosno potrebna od Ukrajine, Moldove, Kosova, Makedonije, Albanije naravno Bosne i Hercegovine, a volio bih da više možemo pomoći i našoj susjedi Srbiji. No oni dok se ne odluče definitivno da je zapad EU i zapadne odnosno europske integracije njihov cilj do tada im na žalost mi malo pomoći možemo. Što se tiče inicijative da Vlada je inicijator većine akata, odnosno tako nam je zakon skrojen da mi zapravo raspravljamo o stavovima koje Vlada zauzima. Možemo to raditi i proaktivno. Nije se desilo jedanput da smo neke stavove Vlade i preinačili, odnosno sugerirali neke druge stvari, tako da mislim da se tu nitko nije smatrao napadnutim niti kritiziranim. Dapače, to je bilo u interesu hrvatskoga stava i hrvatskih interesa. A kažem desetogodišnjica našega članstva možda je vrijeme za razmisliti o tome kako bi mogli modificirati zakon, kako bi možda mogli modificirati Poslovnik. Jer primijetio sam da dosta rasprave prilikom svakog izvješća je utrošeno upravo na metodologiju rada. Metodologija rada je zadana, dakle zakonom i Poslovnikom. Niti ja kao predsjednik, niti mi kao odbor možemo puno izvan toga. Ali ono o čemu možemo raspravljati i kako to možemo eventualno promijeniti, modificirati i na taj način učiniti boljim. Još jedanput hvala svima na raspravi, hvala našim stručnim službama i veselim se i budućoj suradnji. Ostanite još malo. Imamo jednu repliku kolegice Vukovac. Konferencija omogućila otvorene, uključive transparentne, strukturirane rasprave s građanima prvenstveno iz različitih sredina, iz svih društvenih slojeva kao i predstavnicima civilnoga društva, dionicima sa europske, nacionalne razine kao i sa parlamentima, Odborom regija itd. Ja bih sada povukla jednu paralelu. I Hrvatska ima nešto slično, imamo Zakon o procjeni učinaka propisa koji nalaže da kada donosimo posebice novi propis moramo komunicirati komunicirati sa svim dionicima na koje će se taj zakon u budućnosti odnositi. Međutim, Hrvatska se svela na e-savjetovanje koje je redovito skraćenih rokova. Čak nisu ti skraćeni rokovi niti propisani zakonom, nego su puno duži. Zašto mi to radimo? Zašto bježimo od komunikacije sa građanima? Zar ne vidimo u tome benefite koji su mogući?

socijalnih radnika, učitelja treba više konzultirati sa zainteresiranom javnošću i mislim da je dobra praksa što barem onda izvješće sa te e-rasprave dobijemo. budućnost, Konferencija o budućnosti Europe unijela novinu jest da po prvi puta naši građani direktno mogu komunicirati sa Europskom komisijom što do sada nije bio slučaj. Dakle, u nasljedstvo recimo to tako, radu na europskoj razini ostavljen je višejezični digitalni alat pomoću kojega i vi ili bilo koji građanin Hrvatske ili bilo koje zemlje članice može direktno pisati Komisiji bilo sa prijedlogom, bilo sa kritikom, bilo sa problemima sa kojima se suočava i koje misli da Komisija treba znati. To je novina i time bi se trebali zapravo voditi i mi u našem nacionalnom zakonodavstvu i nacionalnoj politici. Hvala.

Hvala